г. Давам Ви думата да изчетете Доклада и след това за допуск.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 2022 г. На заседание, проведено на 9 юни 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. На заседанието присъстваха: Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и и министър на финансите; професор Борис Грозданов – председател на Фискалния съвет; представители на синдикатите, работодателски и професионални организации извършването на проверка от Комисията по бюджет и финанси за съответствието на Законопроекта с изискванията на Закона за нормативните актове, указа

с приравняването като тютюневи изделия на течността за електронна цигара, съдържаща никотин, с оглед облагането ѝ с акциз и въвеждането на разрешителен режим на лицата,

но като „фискални мерки“ попадат в изключенията, предвидени в чл. 7, § 4, съгласно който процедурата по нотификация не спира процедурата по приемане на Законопроекта. Министър Василев представи Законопроекта, като подчерта, че в него се предвижда спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. Макроикономически перспективи В актуализираната макроикономическа прогноза за 2022 г. на Министерство на финансите е отразено текущото развитие на националната икономика, променените допускания за международната среда, както и предложеният пакет от антикризисни мерки.

породени от избухването на конфликта в Украйна. В същото време очакванията за растежа са леко повишени спрямо пролетната прогноза с 0,3%, поради отчетеното добро представяне на икономиката през първото тримесечие. Пазар на труда За 2022 г. се очаква броят на заетите да отбележи ръст от 1,7% и в сравнение с предишната прогноза за ЗДБРБ за

който се очаква да бъде интегриран на българския пазар на труда. В съответствие с положителната динамика на заетостта, коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 4,5% през 2022 г. и е по-нисък спрямо предходната прогноза Номиналното нарастване на доходите от труд ще остане високо. През 2022 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает е оценен на 9,2%. Показателят е ревизиран във възходяща посока спрямо прогнозата, използвана за разработване на ЗДБРБ за 2022 г. Инфлация В съответствие с промяната на външните допускания за валутния курс и международните цени на суровините, както и актуализацията на данните за Хармонизирания индекс на потребителските цени до април, очакванията за динамиката на потребителските цени в страната са за по-висока инфлация през 2022 г. Това се дължи на по-високо от очакваното поскъпване на храните и неенергийните нехранителни стоки в резултат на по-силни ефекти от суровините и енергоносителите. Наблюдаваното повишение на цените на петрола и неенергийните суровини се очаква да се забави през втората половина на годината и нарастването на потребителските цени ще продължи да продължи да се ускорява до средата на годината, след което ще започне да се забавя, като инфлацията в края на 2022 г. ще достигне 11,6%. Водещ принос за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 23,9% на годишна база през декември. Съществен принос ще имат и компонентите на базисната инфлация поради очакваните вторични ефекти от ускореното поскъпване на енергоносителите и затрудненията във веригите на доставки. Цените на услугите ще се повишат с 9,8% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки – със 7,1%. Енергийните стоки също ще допринесат положително, като повишението в цените на транспортните горива се очаква да се забави до 13,9% в края на годината. Средногодишната инфлация през 2022 г. се прогнозира да бъде 11,9%. Фискални цели и параметри Тъй като фискалната рамка отчита влиянието на макроикономическата среда, в резултат на актуализираната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите се очаква промяна и на рамката по приходите по Консолидираната фискална програма (КФП) за настоящата година.

планираните промени в данъчното законодателство и прилаганите данъчни мерки водят до необходимост от промени в разчетите по приходите. Разчетени са допълнителни приходи

– 1 057,4 млн. лв. Като антикризисни мерки са направени редици облекчения в данъчни ставки, както и премахване на част от данъчните ставки върху редица продукти. Остойностеният нетен ефект на тези облекчения според Министерството на финансите е намаляване на данъчните приходи с 529,9 млн. лв., като по данък добавена стойност е 140,9 млн. стойност е 140,9 млн. лв., акциз – 159 млн. лв. и данък върху доходите на физическите лица – 230 млн. лв. Намалението на приходите от данъци върху доходите на физически лица се дължи на планираното увеличение на данъчния кредит за работещи родители и неговото ползване на тримесечна база, а не да се приспадне в края на годината. Основните антикризисни мерки, предвидени в Законопроекта, са: - освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ; въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9% за доставки на централно отопление от 1 юли 2022 г.; - въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9% за доставки на природен газ от 1 юли 2022 г.; въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставка на хляб от 1 юли 2022 г.; - премахване на временната мярка, свързана с пандемията, за прилагането на намалената ставка на ДДС за бира и вино, като част от ресторантьорски и кетъринг услуги от 1 юли 2022 г.; увеличаване размера на данъчните облекчения за деца от 1 януари 2022 г.; - разширяване обхвата на Решение на Министерски съвет № 592/2018 592/2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджетни средства по договори чрез въвеждане на правилата в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с цел насърчаване на данъчно задължените лица за заплащане на техните неплатени публични вземания; - увеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури и пурети, нагреваеми тютюневи изделия и наргилета, както и въвеждане на акцизна ставка за течностите в електронните цигари от 1 юли 2022 г. Разходни мерки 1. Осъвременяване на пенсиите от юли 2022 г. и прилагане на нов механизъм за подобряване на адекватността на пенсиите от октомври

2. Компенсиране на крайни потребители на горива – физически лица, които ползват за собствени нужди бензин и газьол (дизел), без добавки втечнен нефтен газ (LPG или пропан-бутан) Компенсацията е в размер на 0,25 лв./литър за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Бюджетният ефект за 2022 г. е загуба в размер на 150 млн. Във връзка с актуализираната национална макропрогноза, пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия и наличието на официални отчетни данни, както и с непредвидени разходи от бюджета на ЕС поради извънредните развития

За обслужването на предстоящите погашения по държавния дълг, в това число падежа през първото тримесечие на 2023 г. на облигациите, емитирани на международните финансови пазари, е необходимо обезпечаване на допълнителен ресурс от дългови източници през 2022 г., като бюджетният ефект е в общ размер на около 3,0 млрд. лв. Това налага и промяна на ограничението за максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината от 7,3 млрд. лв. на 10,3 млрд. лв., както и промяна на ограничението за максимален размер на държавния дълг към края на 2022 г. от 35,5 млрд. лв. на 38,5 млрд. лева.

За обезпечаване на възможност Министерският съвет да издава държавни гаранции през 2022 г. за финансиране със заемен ресурс за две дружества от системата на енергетиката е предвиден ресурс в общ размер на 532 млн. евро (за „Булгаргаз“ ЕАД съответно съответно е в размер на 150 млн. евро във връзка с преустановените доставки на природен газ от основния доставчик на дружеството и необходимостта от спешно осигуряване на алтернативни доставки с цел гарантиране на непрекъснатостта

млн. лв. на 1 800,1 млн. лева. По Законопроекта се проведе дискусия, на която бяха застъпени следните становища и искания: Народният представител Петър Чобанов изрази притеснение относно липсата на ясно мнозинство при приемането на актуализацията на държавния бюджет за 2022 г., както и относно липсата на остойностени реформи в него. Той застъпи тезата, че е налице риск относно изпълнението на данъчните и осигурителните приходи като цяло през годината. Тази година процентът на изпълнение спрямо плана е по-малък, отколкото миналата година. В отговор на изразените от представителите на работодателските организации Васил Велев (АИКБ), Мирослав Каракашев и Станислав Попдончев (БСК) притеснения относно липсата на конкретен ангажимент в актуализацията на бюджета за компенсиране на високите цени на електроенергията за небитовите потребители народният представител Венко Сабрутев заяви, че държавата няма да остави бизнеса без компенсации, като законодателните промени в тази насока са минали на първо четене в Комисията по енергетика към Народното събрание. Законопроектът има за цел да въведе механизъм, с който свръхпечалбите на енергийните дружества се събират във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и оттам тези средства ще бъдат ползвани за компенсации на небитовите потребители. От представителите на работодателските организации бяха изразени резерви относно липсата на реформи в актуализацията на бюджета, както и липсата на фокус при антикризисните мерки, което води до излишно насърчаване на потреблението и подклаждане на инфлацията, и неефективно разходване на публичен ресурс. Според господин Велев трябва да бъдат подкрепени една трета от домакинствата – най-нуждаещите се, а не всички. Той застъпи тезата, че следва да се увеличат парите за образование, включително за предучилищното. Според господин Каракашев и господин Попдончев не трябва да отпада намалената ставка по ДДС за нискоалкохолните напитки – вино и бира, до края на годината. Нещо повече, господин Попдончев застъпи тезата, че намалената данъчна ставка по ДДС за храни, подходящи за бебета и за малки деца, както и за бебешки пелени и хигиенни артикули, трябва да бъде с постоянно действие. В отговор на изразените от представителите на Българската асоциация на тютюневата индустрия – Вержиния Джевелекова

оперативно време за регистриране на новите цени на цигарите, вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев се съгласи срокът да бъде удължен на 1 септември 2022 г.

размер на 5 500,0 хил. лева, за да се постигне справедливо възнаграждение за служителите в нея, съпоставимо с възнагражденията във висшите училища. Председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева предложи в чл. 1, ал. 5, т. 6 област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ да се създаде нов ред 6.3 за структурни реформи в общинската администрация с финансиране от 100 млн. лв. за сметка на предвидените

в общинската администрация. Към лицата с право на възстановяване на акциз за електрическа енергия да бъдат включени общините за уличното осветление и детските градини, ясли, кухни и социални услуги. Председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ доцент доктор инженер Лиляна Вълчева подчерта, че 20 млн. лв. за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши

Представителят на КТ „Подкрепа“ госпожа Ваня Григорова се изказа в неподкрепа на Законопроекта, като основен аргумент изтъкна липсата на политика за увеличаване на трудовите възнаграждения. В този смисъл исканията ѝ са за увеличаване на заплатите в държавната администрация и особено на служителите в в администрацията, подчинена на Министерството на труда и социалната политика, а именно: Инспекцията по труда, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Според нея следва да се предвидят средства и за решаване на проблемите на градския транспорт в столицата, за да могат служителите да получават изцяло и навреме своите заплати. Становището на Фискалния съвет беше представено от господин Любомир Дацов, който посочи, че правителството трябва стъпка по стъпка да започне овладяване на нарастването на разходите и няма да бъде лошо да е налице фискална консолидация. Правителството следва да приложи стратегия със стъпки за доближаване на бюджетните параметри към спазването на фискалните правила. Според него към момента липсва стратегия за връщане към утвърденото ниво на държавните разходи в размер на 40% от БВП. Фискалният Фискалният съвет е обезпокоен от ускореното нарастване на текущите разходи, което води до промяна в баланса на структурата на разходите – текущите разходи видимо изместват капиталовите. Освен това трябва да се засили работата по реформа на капиталовото и програмно бюджетиране, което ще доведе до осигуряване на по-добри механизми за планиране, програмиране и реализация на публичните финанси. Що се отнася до предложените в Законопроекта мерки, те са чисто компенсационни, а не антиинфлационни. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за“ – 11 народни представители, „против“ – 8 народни представители, и 3 „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси

Благодаря Ви, господин Каримански. Уважаеми колеги, преди да подложа на гласуване направеното предложение, имам една молба. Разбирам вълненията Ви, но имаме още четири доклада да чуем. Моля тези, които имат да водят разговори, да го правят в кулоарите.

Виждам, че в залата има повече народни представители – не знам защо не гласувате за допуск на посочените лица.

Следващият доклад е на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Кой ще го представи? Заповядайте.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое извънредно заседание, проведено на 10 юни 2022 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет. Становища бяха представени от Фискалния съвет, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В последвалата дискусия взеха участие народните представители Георги Ганев, Хасан Адемов, Искрен Арабаджиев, Деница Сачева, Елисавета Белобрадова, Георги Георгиев и Илиана Жекова. На поставените въпроси отговориха Лазар Лазаров и Росица Спасова. По време на обсъждането Законопроектът беше подкрепен от народните представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната“, „БСП за България“, „Демократична България“ и „Има такъв народ“

на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г.“ Това беше Вашето резюме. Благодаря Ви, госпожо Корчева. Следващият доклад е на Комисията по енергетика. Кой от Комисията по енергетика ще представи Доклада? Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за

На свое извънредно заседание, проведено на 9 юни 2022 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 2022 г., № 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на енергетиката: Ива Петрова – заместник-министър,

от Министерството на финансите: Цветомира Заркова – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи“, и Светлана Давидова – държавен експерт в дирекция Промените и допълненията на Закона за държавния бюджет за 2022 г. в част „Енергетика“ бяха представени от господин Данаил Николов, който запозна членовете на Комисията с основните изменения в ресора му. В краткосрочен и в дългосрочен план, с цел гарантиране непрекъснатост на доставките на природен газ Министерството на енергетиката очертава необходимостта от използване на заемен ресурс с държавна гаранция в актуализацията на държавния бюджет за две дружества от системата на енергетиката в общ размер на 532 млн. евро. Заявеното заемно финансиране за „Булгаргаз“ съответно е в размер на 150 млн. евро и е във връзка с преустановените доставки на природен газ от основния доставчик на дружеството и необходимостта от спешно осигуряване на алтернативни доставки, с цел гарантиране на непрекъснатостта на доставките на газ за страната. Финансирането за „Булгартрансгаз“ ЕАД е в размер на 382 млн. евро по три проекта – Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“, Междусистемна газова връзка България – Сърбия, както и за задължения на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка със законодателно предложение на Европейската комисия за изменение на Регламент 2017/1938 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ, както и на Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ, публикувано на 23 март 2022 г. Проектите, изпълнявани от „Булгартрансгаз“ ЕАД, са от общ интерес за Европейския съюз за изграждане на ключова трансгранична енергийна инфраструктура, както и на тази за съхранение на природен газ в страната. Мярката е в подкрепа на ключовия за България и региона енергиен сектор в контекста на усложнената международна ситуация и политиките на Европейския съюз за осигуряване на алтернативни енергоизточници и маршрути, както и за увеличение на обемите за съхранение на природен газ. За обезпечаване на възможност Министерският съвет да издава държавни гаранции през 2022 г. по заемите за финансиране на гореописаните проекти в Проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г. се създава нов член 70а. Предвижда се освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ. Мярката има за цел да подпомогне бизнеса и гражданите, потребители на електрическа енергия, втечнен нефтен газ и природен газ, във връзка с неочаквания значителен скок на цените на енергийните продукти, породени от нарасналото търсене в европейски и световен мащаб. Мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия и промени в Закона за акцизите и данъчните складове. складове. С Проектозакона се предлага въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9% за доставки на централно отопление и доставки на природен газ. Предложението е свързано с необходимостта от смекчаване на въздействието на високите цени на енергията върху домакинствата и предприятията, по-специално върху най-уязвимите, като същевременно се избягва прекъсването на доставките. Мярката се предвижда да се прилага от 1 юли 2022 г. В хода на дискусията отношение взеха народните представители Росица Кирова и Жечо Станков. След направеното обсъждане се проведе гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния което приключи при следните резултати: „за“ – 11 гласа, „против“ – 3 гласа, и без „въздържали се“. В резултат на проведеното гласуване Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме

Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Господин Ананиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 9 юни 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на за 2022 г., № 47-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Жени Начева

на общините в Република България. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Жени Начева и

цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. Целта е да се подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентна криза, породена от военните действия в Украйна и да се смекчат сътресенията, предизвикани от високите цени на енергоносителите и суровините за уязвимите уязвимите групи от обществото и за икономиката на България. Господин Явор Пенчев допълни, че следва да се предвидят средства в размер на 50 млн. лв. за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – град София, за сметка на централния бюджет. Това

По бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2022 г. са в размер на 3 101 000 лв. В Комисията е получено становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се отбелязва, че общините не са включени в предвидения пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. На тези основания в становището са представени и приоритетни предложения за увеличение на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и други по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република В хода на дискусията взеха участие и задаваха въпроси към господин Явор Пенчев и господин Тодор Василев народните представители: Георги Георгиев, Йордан Терзийски, Петя Аврамова, Цветан Енчев, Иван Тотев, Николай Нанков, Снежанка Траянска и Настимир Ананиев, въпроси, засягаха най-вече начина на финансиране на общините и техните проекти, както и различни пера от бюджета, свързани с ТРП и ин хаус процедурите.

направена съответната разбивка. Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа

Димитров, заповядайте – имате думата.

Не предлага, точно така. Добре, извинявам се, ако е казал не предлага с голямо не. Благодаря.

На свое извънредно заседание, проведено на 13 юни 2022 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Росица Велкова. От Министерството на иновациите и растежа и Министерство на икономиката и индустрията подкрепиха Законопроекта и заявиха, че ще продължат да изпълняват политиките на министерствата с приходите, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. В хода на дискусията народният представител Искрен Митев направи уточнението, че досегашните актуализации на държавния бюджет, включително и тази, са направени без предварителна средносрочна бюджетна прогноза. От Министерството на финансите допълниха, че това е така, защото средносрочните бюджетни прогнози годишно са две - през месец април и преди разглеждането на държавния бюджет за следващата календарна година. Председателят на Комисията Мартин Димитров попита защо дерогацията относно вдигането на прага за задължителна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност на 100 000 лева отнема между 6 до 8 месеца и кога се очаква отговор от Европейската комисия. на финансите уточниха, че срокът за дерогация е 9 месеца и се очаква окончателното решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз да бъде получено през месец ноември. А на въпрос на заместник-председателя на комисията Александър Иванов отговориха, че ще има предвидена възможност за дерегистрация за фирмите, останали с оборот под прага за регистрация. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” „против” – 2 и „въздържали се” - 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме

Законопроектът беше многократно обсъждан и публично, и в комисии. Основните акценти са три. Първо, имаме драматично променена икономическа ситуация спрямо ситуацията, в която приехме бюджета на Република България. Войната в Украйна постави редица предизвикателства пред икономиките и на Европейския съюз, и на света като цяло. Тези предизвикателства са свързани с нарушени пътища на доставки, значително по-високи цени на енергоизточниците и по-голяма несигурност при тяхното получаване, както и значително по-високи цени на хранителните продукти, тръгвайки от зърното и надолу по цялата хранителна верига. В резултат на това актуализацията отчита тези ефекти и залага променени макропараметри на бюджета: намален ръст, ръстът е свален до 2,9% на годишна база и увеличена инфлация до 11,9% по начина, по който тя се изчислява от Евростат. Основните акценти в бюджета са свързани с антикризисните мерки, които са предвидени и които бяха представени от правителството, част от тях са насочени към това да останат повече доходи у хората и фирмите и са свързани с намаление на редица данъчни и акцизни ставки, най-вече на регулираните цени на енергийния пазар, както и ДДС-то на хляба като основен хранителен продукт, който гражданите на страната ползват. Освен това се увеличава данъчният кредит за работещите семейства и този данъчен кредит започва да се изплаща на всеки три месеца, а не веднъж годишно, както беше досега. Останалата част от антикризисните мерки са свързани с това да се предоставят повече средства в подпомагане на най-силно засегнатите групи. Вече беше обсъдено и беше прието от Народното събрание на първо четене увеличението на пенсиите, това увеличение има нужда от трансфер от държавния бюджет, който е заложен в този бюджет. Освен това има увеличени средства за подпомагане на селскостопанските производители с оглед да се намали увеличението на цените, което може да се очаква при по-високите торове и разходи, които тези производители имат. И не на последно място има предвидена мярка, която е 0,25 ст. за всеки литър бензин, пропан-бутан, метан и дизел за лично потребяване, което би намалило, отчасти би компенсирало увеличението на горивата, които всички български граждани виждат и които се очаква да продължат на база на това, което виждаме като цени на международния пазар. Допълнителните приходи са в размер над 2 млрд. лв., като от тях са приспаднати по-ниските данъци и стигаме до общ размер на приходите от 1 млрд. 645 млн. лв. Бюджетното салдо е запазено на 4,1% от брутния вътрешен продукт и има няколко мерки в Преходните и заключителни разпоредби, които са свързани основно с промяната в данъчните закони и облекчаване работата на бизнеса. Единственото друго нещо, което е залегнало в Законопроекта и което е от системен характер и има нужда от внимателна преценка на народните представители, заложено е увеличение на тавана на дълга. Това заложено увеличение не се налага от допълнителни разходи по този бюджет, то е заложено с идеята падежът, който идва март месец догодина, да бъде финансиран тази година, преди да са се вдигнали лихвите от Федералния резерв, от Европейската централна банка, съответно лихвите, на които България би емитирала дълг. Нашата оценка е, че ако емитираме дълг това лято, спрямо пролетта догодина, разликата най-вероятно ще бъде почти един което на сума от 3 милиарда за следващите 10 години е съществен разход за бюджета, който може да бъде спестен, ако дългът бъде емитиран тази година. В случай че Народното събрание прецени, че няма нужда да се прави това спестяване, може да остави таванът на дълга, както е в оригиналния бюджет. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Сега откривам дискусия по внесения законопроект. Кой желае да вземе думата?

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Василев, уважаеми колеги! В краткото време предлагам да Ви запозная с кратък сравнителен анализ между параметрите на българския бюджет и параметрите на бюджета на страните – членки на Европейския съюз и на еврозоната, първо, за да сме сигурни, че се движим в правилна посока като фискална политика и, второ, за да проведем един предварителен дебат с нашите уважавани опоненти, които в медиите последните дни атакуват бюджета, затова че той не е европейски, че поражда дефицит или по-голям дълг и така нататък. И така, уважаеми колеги, бюджетните разходи спрямо брутния вътрешен продукт в Европейския съюз са към настоящия момент около 54%. Те бяха 51 – 52% миналата година, поради задълбочаването на проблемите току-що се надявахме да излезем от проблематиката на COVID-19, влезнахме във войната в Украйна, в резултат на което страните – членки на Европейския съюз, запазиха високите нива на преразпределение на брутния вътрешен продукт, така че между 53 и 55% от този продукт се преразпределя чрез бюджетните механизми на страните – членки на Европейския съюз. Даже в отделни страни на Европейския съюз този процент е по-висок и ако комбинирате средна претеглена на страните – членки на Европейския съюз, според размера на техните икономики, нивата на преразпределение, както Ви казах, е от 45 до 50%. В тази връзка преразпределението на България към момента е 43,5%. Искам да напомня, че и при предишни обсъждания тук, в парламента, многократно съм обръщал внимание, че, за съжаление, България години наред поддържа преразпределение, тоест делът на бюджета в брутния вътрешен продукт продукт е по-нисък от средните показатели за Европа. Така че отговорът на първия въпрос дали е много, или е ниско преразпределението спрямо брутния вътрешен продукт е: България се движи към средните показатели на Европейския съюз и на еврозоната и е под нивата на тези страни от Европейския съюз – това са най-вече скандинавските страни, които имат по традиция по голямо преразпределение чрез бюджета спрямо брутния вътрешен продукт. Вторият показател, който е важен при оценката на посоката на движение на бюджета, това е инфлацията. И докато по преразпределението на брутния вътрешен продукт чрез бюджета ние отговаряме на всички европейски стандарти, ние отговаряме и по отношение на инфлацията, но веднага ще кажа, че напълно основателно българският бизнес, българската общественост, българските домакинства, всички ние сме притеснени от сравнително високите нива на инфлация. Защото заложената инфлация от 11,9% към края на 2022 г. е възможно да бъде реализирана, но към момента тя надвишава тези граници. Остава да се надяваме, че при определени условия – вътрешни и адекватни фискални политики, ние ще можем да задържим инфлацията в тези граници. Но има много неизвестни. Ето например, на енергоносителите цената отново тръгва нагоре, тъй като от онзи ден „Газпром“ намалява подаването на природен газ към Европа през Германия и през други страни. Онзи ден разбрахме, че поради авария в един

И най-голямата опасност е, че поради външни фактори е възможно чрез енергоносителите предизвикателствата на инфлацията да бъдат високи. Но към момента, отпреди три дни инфлацията в Естония в края на май е 20%, в Литва –18,9, в Латвия – 16,9, в Румъния – 14,5, в Гърция –11,3, Кипър – 9,1. В Германия, моторът на европейската икономика, е над 9%, в Испания – 8,7. И един сравнителен пример. Във Франция нивото на инфлация е почти два пъти по-ниско, даже и малко повече от инфлацията в България, но там има една особеност. Тъй като Франция рециклира така да се каже 40 милиарда евро от бюджета обратно към бизнеса и към домакинствата, постави таван на електричеството и на природния газ и блокирайки движението на цените нагоре през енергоносителите, успява да задържи инфлацията към този момент в рамките на 6%. Или в заключение, в еврозоната в края на май инфлацията е 7,4%, в Европейския съюз е 7,8%.

Корелационният анализ показва, че движението на цените е в пряка зависимост от движението на енергоносителите и от степента на зависимост на съответната страна от вноса на енергийни носители. И тъй като Прибалтика и България имат висока степен на зависимост и директно прехвърляне на тези цени, затова и предизвикателството с инфлацията е най-висока. На трето място, показателят с бюджетен дефицит. Бюджетният дефицит на България е заложен на 4,1% от брутния вътрешен продукт. Как изглежда бюджетният дефицит в страните – членки на Европейския съюз, и в еврозоната? Уважаеми колеги,

Следователно бюджетният дефицит на България е един от най-ниските в Европейския съюз. За Ваше сведение в Малта е минус 8%, в Гърция е минус 7,4, в Латвия е минус 7,3, в Италия е минус 7,2, в Румъния е минус 7,1, Испания е минус 6,9, Унгария е минус 6,8, Франция – дефицит 6,5 от брутния вътрешен продукт, Словения, една от най-развитите бивши социалистически страни – минус 6,2. От тази гледна в България бюджетният дефицит е значително по-нисък от средните показатели, в това число по-нисък дефицит и сравнение с едни от най-развитите страни на Европейския съюз. Разбира се, има страни и с по-нисък дефицит. Добър пример са Швеция и Дания, които макар че не са членки на Еврозоната, поддържат дълг спрямо брутния вътрешен продукт и двете страни точно по 37%, и двете страни точно по половин процент дефицит от брутния вътрешен продукт при изключително бих казал агресивна, в добрия смисъл на думата, фискална политика. Така че опитът на скандинавските страни е важен в този случай. Следващият ключов показател е държавният дълг. Уважаеми колеги, дългът на България намаля спрямо миналата година поради обратно изкупуване на външен дълг и в момента той е малко над 21%. Този дял на външния дълг е предпоследният по равнище в Европейския съюз, тъй като единствено Естония е с по добри позиции по този показател, само че пък при тях инфлацията е значително по-висока. Как стоят нещата? В Еврозоната дългът спрямо брутния вътрешен продукт е 95,6 в края на април. А в Европейския съюз, тоест разширено Еврозоната плюс страните нечленки на Еврозоната, 93% е прогнозата за поддържането на дела на дълга в брутния вътрешен продукт. Трябва да направим сравнения с други страни от Европейския съюз, тъй като понякога средните показатели са подвеждащи, макар че ние тук стоим в пъти, почти четири пъти и половина сме по-добре от средния показател за Европейския съюз.

Гърция е 186%, в Белгия е 107%, в Австрия е 82%, а както казах, в Дания и Швеция са 37%. Възниква въпросът как стоят нещата с държавния дълг, ако в България е 21,5%, как е в другите източноевропейски партньори? В Полша е 55%, в Чехия е 42%, в Унгария е 77,5%, Словакия е 63%, в Румъния е 64%, в Хърватска е 84% и в Словения е 83%. Просто за сравнение, тъй като показателите, за които става дума, уважаеми колеги, винаги трябва да се гледат в система, тъй като е възможно един показател да изглежда добре в една страна, но другите показатели да са отрицателни от гледна точка на тенденциите. Така че анализът на показателите в система е задължителен. Защото има страни – в Япония държавният дълг спрямо брутния вътрешен продукт е 266%, колкото и странно да Ви звучи. Разбира се, става дума за японската икономика, която засега няма проблем да обслужва такъв дълг. Както и Съединените щати, на които дългът им е 128% спрямо брутния вътрешен продукт. И така, България най-висок дълг в последните години е имала през ноември 2021 г. – 32,5 милиарда, през през април 2022 г. спада на 31 млрд. 498 млн. лв., от които 26 милиарда дългосрочен и 7 милиарда краткосрочен дълг.

В заключение по отношение на дълга. Ако разгледаме сега бюджетния дефицит, равнището на дълга, промените, заложени в актуализацията на бюджета и за следващите две години, можем да направим категоричния извод: нито бюджетният дефицит, нито държавният дълг са проблем за Република България. Не на последно място, петият показател е прогнозният икономически растеж. И тук ние също имаме определени предизвикателства, тъй като страни като Австрия са заложили 3,9, Холандия, сега Нидерландия – 3,3, Испания – 4, Франция – 3,1, Гърция – 3,5. Ние сме заложили растеж 2,9, което е малко по-оптимистично от заложената оценка на Европейската комисия, която е заложила по принцип малко по-ниски нива на растежа, в това число и на България 2,1. Виждаме от данните за първото тримесечие, че растежът е малко над 4%. Над предварителните разчети е увеличението на индустриалното производство, расте износът. Така че ние имаме всички шансове до края на годината, съобразно сложилите се икономически към момента обстоятелства, да постигнем икономически растеж, който да е около 3 и малко над 3%, което би отговаряло също на тенденциите. И на края по отношение емитирането на дълг малко над 2 млрд. лв. за плащанията, които предстоят през март 2023 г. Уважаеми колеги, това е международна практика. Да припомня, че имахме такива дискусии през 2015 г., когато колегите от ГЕРБ предложиха за три години да бъде изтеглен дълг 16 млрд. лв., от който 8 милиарда приблизително бяха за покриване на стари дългове. Това е правено и от други страни. Ние имахме остри дискусии, несъгласия, тъй като сумата беше много голяма и ставаше дума за тригодишен период. Но сега става дума за теглене на заем няколко месеца по-рано. Искам да Ви кажа, уважаеми колеги, че няма специалист в която и да било страна или експерти, които могат да се подпишат, че стопроцентово лихвата ще бъде 1% по-висока, 2% по-висока или 0,75. 0,75. Без да поемам особени рискове, ще Ви кажа, че лихвата ще бъде по-висока след няколко месеца, тъй като така казват федералната резервна система на Централната банка на Щатите и такива действия предприемат. Така казва Европейската централна банка – направиха извънредно съвещание и повишиха лихвата с 0,25, а Федералният резерв на Щатите с 0,75. Така че прогнозата, която сподели с Вас министърът на финансите – че разликата най-вероятно ще бъде 1%, е много възможна. Разбира се, право на Народното събрание е да каже дали може да се поеме определен риск, дали този риск е обоснован. На този етап изглежда обоснован и то би спестило на бюджета на държавата няколко милиона. Това, разбира се, е прерогатив и отговорност на всички народни представители. В заключение, използвайки тези пет показателя, исках да запозная народните представители. Както виждате, данните са от Евростат и от Световната банка. Те показват, че към момента фискалната политика на Република България отговаря на практиките на Европейския съюз. Ние се вписваме и стоим добре, лошото е, че продължаваме да бъдем последни в Европейския съюз, тъй като брутният вътрешен продукт на човек от населението няма как да бъде променен за една година. Най-важна е политиката на България в бъдеще, в това число и това, което стана днес в парламента. Дай боже, да се приеме бюджетът, тъй като приемането на бюджета ще доведе до повишаване на увереността и стабилността на българската икономика и на българските семейства, защото ни предстои много работа. Така, както ни изглеждат добре показателите за оценка на фискалната политика, така ние изоставаме три-четири пъти от средните показатели на редица страни – членки на Европейския съюз, най-вече жизнен стандарт и брутен вътрешен продукт на човек от населението. В заключение, няма проблеми с държавния дълг на Република България, няма проблеми с бюджетния дефицит. Политиката, разбира се, може да бъде още по-добре фокусирана, говорейки за фискална политика, защото

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, колеги! Уважаеми професор Гечев, има проблеми с българския дълг, има проблеми и то не е неговият размер, дори не е и толкова таванът на дълга, който може да увеличим, може и да не увеличим. Той трябваше да се планира по-добре и още в бюджета да се мисли какво ще се случи с лихвите и как те ще нараснат, защото това беше ясно. Проблем ще възникне с управлението на ликвидността и проблемът с дълга е, че до момента не емитирахме дълг, и мисията най-вероятно няма да се случи. Оттук нататък доходността по дълговете на държави от еврозоната рязко се качва и ако трябва от септември нататък до края на годината да изпълним тези лимити на дълга,

Уважаеми господин Председател, уважаеми представители на изпълнителната власт, уважаеми колеги! Явно от изказването на професор Гечев се разбира, че той е привърженик на рязкото разхлабване на фискалната политика на държавата и се опита да докаже чрез основните финансови показатели как се случва това. Аз, тъй като имам отделно изказване и ще говоря по същите тези въпроси, искам само да му задам един въпрос на професор Гечев. Когато се сравняват определени данни на България с другите държави, трябваше, професор Гечев, да кажете, че нашият дефицит от 4,1% спрямо брутния вътрешен продукт е на касова основа, докато данните на Евростат за останалите държави е на начислена основа. Миналата година, в края на годината, бяха прехвърлени 2 млрд. 900 млн. лв. по сметки за чужди средства, които ще се отчетат в начислената основа. Освен това тази година може би част от увеличението на пенсиите ще бъде поето от 1 млрд. 50 млн. които ще влязат от Плана за възстановяване и устойчивост, и това всичко, като се преизчисли, професор Гечев, на начислена основа, ще видите, че ще отидем някъде към 7%. Така че много Ви моля коректно да бъдат дадени данните на нашите колеги от парламента, това е първото. И второто, господин Чобанов каза една от една от моите бележки, които щях да кажа за дълга. Аз искам да кажа нещо друго. Важна е и тенденцията по отношение на емитирането на дълга. Да, 16 милиарда бяха теглени дълг, но за три години. Само за тази година ще бъдат 10 млрд. 30 млн. лв. За догодина и за по-догодина се предвиждат нови по 9 млрд. 100 млн. лв., без в тази сума да е включено евентуалното дългово финансиране на пенсиите – увеличението на пенсиите от тази година, което ще струва за догодина 3 млрд. 700 млн. лв., а за по-догодина 4 млрд. 200 млн. лв.

Петър беше един от най добрите ми студенти в УНСС и продължаваме да спорим и да предлагаме в Бюджетната комисия решения на определени въпроси. По отношение на емисиите доцент Чобанов е прав, че колкото по-късно се тегли заемът, толкова лихвите ще бъдат по-високи. Аз точно това обяснявах и нямаме никакво разминаване тук, няма колебания. Не мога да кажа дали лихвите ще бъдат 1% или 2% по високи, но това което правят Японската централна банка, Американската централна банка, Европейската централна банка, страните извън Европейския съюз в Латинска Америка, тъй като това ми е професията, аз преподавам икономическа политика 40 години и сравнявам данните на различните страни, никакво съмнение няма, че лихвите ще бъдат по-високи, и тук Петър е прав, защото търсенето на кредити ще нарасне поради следната причина. Това е, че повишавайки лихвите по кредитите, означава при нас в Южна Европа страни като Италия, Испания, Франция, Португалия ще изпаднат в много неприятно положение следващите месеци и следващата година, тъй като техният дълг, в който са затънали до ушите, изплащането на този дълг ще бъде трудно и ще излязат купувачи на международния пазар, така че лихвите ще бъдат по-високи. Всъщност Вашата критика е защо правителството по-рано не е заложило в бюджета и не е помолило парламента по-рано да тегли предварителен дълг, но тук влизаме в обяснения и в аргументи, които могат да бъдат и политически в тази сложна обстановка, тоест тук ние нямаме разминаване. По отношение на бюджетния дефицит. Разбира се, колега Ананиев, че трябва да правим разлика на касова основа, но въпросът е колко правителства и по какъв начин хитруват в края на годината, отлагайки определени плащания. Колега, даже да има някаква разлика при среден дефицит от 7% на еврозоната и при дефицити от осем-девет процента на развити страни, даже не Ви казах за Великобритания, която не се поколеба да излезе над 10%. Но искам да направя една корекция. Никъде и никога, уважаеми колега Ананиев, не съм пледирал за по-разхлабена фискална политика. Обратното на това, което съм пледирал, е, че последните няколко години министрите на финансите, в това число колегата Василев, използвам един може би не много точен израз, са скръндзави министри на финансите и може би така трябва да бъде, но са стиснали кесията малко по-здраво, отколкото всички останали страни – членки на Европейския съюз. Ако има критика, е, че това можеше да бъде малко по-близо до средните показатели на Европейския съюз, но по-добре да сме по внимателни, отколкото да стигнем до положението на Франция, Италия и Испания, които са по-развити от нас, но финансите им към момента не изглеждат никак добре. Така че от тази гледна точка мисля, че отговорих на Вашите въпроси. Няма причини за притеснение, има причини за притеснение от гледна точка на това как ще постъпи българската държава в тази сложна обстановка, защото политическата криза трябва да бъде решена бързо. България не може да си позволи непрекъснато да се движи отляво надясно, отдясно наляво и да сменяме посоките. Защото другите страни –членки на Европейския съюз, нашите партньори започват да увеличават разликата от България, което не е приемливо и ние сме длъжни да направим всичко възможно да обърнем тази тенденция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Преди да дам следващото изказване, давам думата на министъра на земеделието.

Уважаеми господин Председател уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата, тъй като една от промените, предвидени в актуализацията на бюджета, е именно сектор „Земеделие“ и няколко думи искам да кажа по тази тема. Малките и средни предприятия в първичното производство на селскостопанска продукция са едни от най-сериозно засегнатите от войната в Украйна и съответно от наложените санкции и предприетите ответни мерки. Те са изправени пред редица предизвикателства, от които най-сериозно очертаващото се е невъзможността да покриват значително нарасналите цени на ресурсите за производство, като електроенергия, гориво, фуражи, продукти за растителна защита, торове. Съвкупността от всички тези фактори оказва негативен ефект върху финансовата ликвидност на земеделските стопани и е предпоставка за невъзможност, за адекватно посрещане на формиращи се в текущ и краткосрочен план задължения. В този ред на мисли без намеса от страна на държавата и предоставяне на подпомагане жизнеспособността и оцеляването на редица земеделски стопанства ще бъде застрашена поради липсата на оборотни средства. Европейската комисия разработи няколко механизма за подпомагане на засегнатите предприятия от войната в Украйна и сектора на селско стопанство, включително и с национални средства, за които ще стане дума след малко и са записани в нашето предложение за изменение на държавния бюджет. В тази връзка са предвидени средства в сектори „Земеделие“ по няколко направления. Първо, Временна рамка. Европейската комисия представи на страните членки Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна с лимит на едно стопанство – първично селскостопанско производство, в размер до 35 хил. евро. Помощта не се фиксира на основа на цената и количеството продукти, пуснати на пазара. Критериите са сходни с правилата за минимални помощи de minimis в селскостопанския сектор, като рамката е в срок на прилагане 31 декември 2022 г. Важно е да отбележим, че България беше сред държавите, по чието искане беше предвидена възможността за помощ специално насочена към сектор „Земеделие“. Редица държави членки вече прилагат мерките по Временната рамка, а други са в процес на разработване на такива. Нашата ще бъде финализирана, след като бъде гласуван бюджетът, тъй като тези средства трябва да бъдат представени пред Европейската комисия, че са налични. За първото тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт отчита общо нарастване на цените на стоките и услугите, които се влагат в селското стопанство, с 24,8% спрямо 2021 г., което в абсолютна стойност възлиза на 286 286 млн. лв., на база на което са правени нашите разчети за покриване на разходите на земеделските стопани, тъй като тази година това са техните увеличени разходи – 268 млн. лв. Считаме, че би било изключително ползотворно с този бюджет да предложим да бъде подкрепено от народните представители по Временната рамка, с която поне частично да се компенсират земеделските стопани за увеличените производствени разходи. Мисля, че в голяма степен го правим с няколко механизма, освен националното финансиране. Към момента това компенсиране се прилага чрез държавна помощ по Временната рамка във връзка с пандемията COVID-19, с общ бюджет от 143 млн. лв., които снощи бяха изплатени. изплатени. Благодаря на Министерството на финансите и на всички, които тогава помагаха за разработването на тази Временна рамка, но от снощи 143,5 млн. лв. са по сметките на земеделските производители, което е първият голям стимул за подпомагане на тези хора, които са изключително засегнати. За първи път това правителство прилага такъв механизъм и такава огромна сума, която подпомага директно земеделските производители извън тези, които всяка година се изплащат като държавни помощи и европейско финансиране. Крайно необходимо е в настоящата криза да продължи подпомагането на селскостопанските производители, като по този начин ще се предотврати повишението на крайните цени на земеделските продукти през есента и стопанствата ще запазят своята устойчивост и ще продължат да гарантират продоволствието. Ние усещаме в момента ефекта от тези 143,5 млн. лв. плюс тези, които се очаква сега да бъдат гласувани. Тази тенденция ние очакваме и разчитаме да продължи и през есента, за да няма драстично повишаване на цените на хранителните продукти за гарантиране на продоволствената сигурност. На второ място, държавни помощи. Като хуманно отношение към свине и птици 2022 г. е последната за прилагането на двете схеми за държавни помощи. Българските свиневъди и птицевъди извършват дейности, с които полагат допълнителни грижи към животните и осигуряват безопасни и качествени продукти на пазара на земеделска продукция. През 2022 г. свиневъдите не получиха в пълен размер държавната помощ поради влошената обстановка в страната вследствие на заболяването от африканска чума по свинете. Поради този факт бяха изплатени средства в размер на 19,2 млн. лв. вместо сумата от 35 млн. лв., така до достигането на нотифицирания бюджет по помощта са необходими допълнителни 15 млн. лв., които ние сме ги разчели в това предложение за изменение на бюджета. С осигуряването на този допълнителен ресурс няма да се наложи да бъде приложен коефициент на редукция в направлението прасета за угояване, тоест ние даваме един сериозен стимул на нашите свиневъди в тази тежка ситуация, нещо, което те очакват. По отношение на птицевъдството са необходими средства за изплащането на помощта за 2022 г., така че да не бъде прилаган коефициент на редукция поради недостиг на финансов ресурс, възлизат близо на 3,7 млн. лв. По този начин производителите на птиче месо и яйца също ще могат да бъдат подкрепени в пълен размер, тоест за 2022 г. стигаме пълните тавани. Тук е отчетена необходимостта за покриване на тези разходи, за да компенсират загубите както от повишените разходи, така и от вноса на занижени цени поради повишено производство в Европейския съюз, за да запазим рентабилно нашето животновъдство – сектори „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“. Българските свиневъди и птицевъди осъществяват дейността си под строгия контрол на българските служби. Изпълняват редица изисквания за биосигурност, хуманно отношение към животните и са пример за организиран производствен процес спрямо всички правила. Това са индустриални производства, които са силно засегнати от увеличението на производствените разходи и от осигуряването на допълнително финансиране от 18,7 млн. лв. – ще може поне частично да компенсират пропуснатите ползи и увеличените разходи. Мерките за финансова помощ през 2022 г. са в унисон с подписаното коалиционно споразумение за провеждане на политики за изграждането на жизнеспособен, конкурентен и пазарно ориентиран селскостопански сектор и са насочвани приоритетно към малките и средните земеделски стопанства. Това са ни и разчетите. Общият размер на средствата, необходими за подпомагане на уязвимите сектори в селското стопанство, са в размер на 168 млн. 700 хил. лв. за покриване на разходите по временната рамка във връзка с войната в Украйна и по съществуващите държавни помощи за хуманно отношение към свине и птици. Общата сума, пак ще Ви я повторя, е 168,7 млн. лв., което е още един безпрецедентен тласък в подкрепа на българските земеделски производители, което наистина, пак го повтарям, е безпрецедентно – държавата никога до този момент не е отпускала подобни средства за подпомагане на земеделски стопани въпреки кризите, които са се случвали през годините. Тук сме отбелязали един приход, който очакваме от Българската агенция по безопасност на храните. Аз мисля, че дори ще бъде преизпълнен в бюджета, тъй като, прехвърляйки дейността, вече контролирана от държавата на границата на Капитан Андреево, резултатите вече не закъсняват. До края на годината сме отбелязали, че очакваме 25 милиона приход в бюджета, които според мен ще бъдат и завишени. Искам да добавя още нещо. Тъй като ще се отвори дума, че тези средства не са достатъчни, имаме предвидени още два механизма, които са с европейски средства. Единият механизъм е кризисният резерв на Европейския съюз, който е отпуснат на българската държава в размер на 10,6 млн. евро и който е с опция да бъде увеличен до 200%, и от преструктурирания бюджет на Държавен фонд „Земеделие“, без да се налага да товарим допълнително бюджета, ще бъде допълнен до 200% плюс една инициатива на българската държава, която беше подкрепена. Тоест България съучастваше в тази инициатива. Очакваме през месец юли да бъде променен регламент на Европейската комисия и да ни бъдат отпуснати до 5% от Програмата за развитие на селските райони. Да бъде използвана за директно подпомагане на земеделски производители, така че общият размер национални и европейски, които ние разчитаме, че до края на годината ще влязат като директно подпомагане, за да запазим сектора конкурентоспособен, са между 290 и 295 млн. лв., което с ковид помощта, която снощи беше изплатена, минават вече 400 млн. лв., близо 450 млн. лв., което е увеличение двойно и над двойно на това, което държавата обичайно изплаща на земеделските производители. В тази посока цялото правителство, Министерството на финансите, всички, които работят в тази посока, с една единствена цел сме го направили – за да гарантираме продоволствената сигурност на страната и да запазим нашето земеделие конкурентоспособно. Такава помощ, каквато държавата оказва в този момент, е изключително важна и е от изключително голямо значение за нашите земеделски производители, и да гарантираме ниските цени на храната до края на годината. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря на министър Иванов. Следващият записан народен представител за изказване е Владислав Панев. Заповядайте, господин Панев, имате думата. Уважаеми господин Председател, господа министри, колеги народни представители! Още преди няколко месеца, когато говорихме по републиканския бюджет, споменах за определените рискове, които се крият в него. Естествено, и бюджетният дефицит, и разходите спрямо брутния вътрешен продукт бяха съгласно коалиционната програма. Тези параметри не се променят и сега, България“ имаме пълното основание да го подкрепим. Естествено, трябва да наблегнем отново и на рисковете пред бюджета, а именно инфлацията. Още тогава говорихме, че ще бъде значително по-висока от тази, която беше планирана, и е много вероятно да бъде по-висока и от сега планираната, макар че ситуацията по международните пазари, знаете, е изключително динамична. Вчера имаше повишаване на лихвите в Съединените щати. Много е вероятно това да бъде последвано и от повишаване на лихвените проценти и в Европа, което ще доведе до съответните икономически промени и в България, и в съседните държави и по отношение на инфлация, която се надявам тези мерки да да овладеят до края на годината. По отношение на самите мерки в актуализирания бюджет. До голяма степен те са наистина антиинфлационни, свързани с намаление на данъчните приходи. Мога да цитирам намалението на ДДС от 20 на 9% на комуналните услуги, намалението на ДДС на хляба. Може би това не са мерките, които ние бихме желали да се въведат по отношение на намаление на данъци. Да не забравя също така и мерките за намаляване на данъчното бреме върху родителите с малки деца. Но за мен това е крачка в правилната посока, доколкото адресират ежедневните разходи на хората, адресират и социално най-слабите хора – пенсионерите, в случая с бюджета на общественото осигуряване. Апелирам всички колеги да подкрепим бюджета на първо четене, за да може да се гледа и на второ, за да може и по-високите пенсии да влязат в сила след приемането му. Съответно апелирам и за по-консервативни предложения между първо и второ четене, доколкото този бюджет трябва да… Не е ясно точно кой ще го изпълнява, както се вижда от новото мнозинство в пленарната залата.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

Аз винаги се притеснявам, когато в управлението участва БСП и когато има призиви за разхлабване на колана. Ако допуснем, че инфлацията няма да бъде тази, която е, а тя най-вероятно няма да бъде, и ако допуснем, че енергоносителите продължат да се покачват, аз имам притеснение, че може би ще се наложи да правим още една актуализация на бюджета. И още нещо. Как приемате мерките, които се залагат в бюджета, а именно нетаргетираните мерки: раздаването на хеликоптерни пари на калпак, от една страна, и от друга страна, какво Ви е мнението за нулевата ставка на данък добавена стойност по отношение на хляба? Аз Ви заявявам, че това няма да доведе до намаляване цената на хляба. Просто искам да чуя Вашето становище, особено по оптимистичната прогноза, която беше изразена от колегите от БСП, а това винаги ме притеснява. Благодаря Ви, господин Христов. Има ли друга реплика към господин Панев? Не виждам. Господин Панев, дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Христов. По отношение на нулевата ставка за ДДС на хляба. Винаги съм бил привърженик на единната ставка по ДДС, но извънредните обстоятелства изискват и извънредни решения, доколкото в момента имаме безпрецедентна за последните десетилетия инфлация в целия свят, бих казал, не само в Европейския съюз и в България, тоест защитата на доходите излиза на предно място. Дали това ще повлияе върху цената на хляба? Да, ще повлияе. Дали ще я намали спрямо кои нива? Може би цената на хляба би била по-ниска с нулево ДДС, отколкото с 20% ДДС. По отношение на хеликоптерните пари. Инфлацията само някой шарлатанин би могъл да прогнозира до края на годината каква ще бъде не само в България, а и в целия свят. Тя пряко зависи от цените на суровините, пряко зависи от нарушените вериги на доставки, пряко зависи и от действията на големите централни банки: Федералният резерв и Европейската централна банка. Виждаме какво е решението на Федералния резерв от вчера или онзи ден. То е за сериозна борба с инфлацията, повишение на лихвите от 0,75 пункта за един ден – това е безпрецедентно за последните десетилетия, тоест воля има. Дали това ще се случи в Европа, е под въпрос, доколкото,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

Ние от шест месеца наблюдаваме едно анализиране, само едни добри воли по отношение на служителите в системата, а господин Рашков е министър повече от една година. единственото, което с него имахме допирна точка по отношение на реформата, която предстоеше в Министерството на вътрешните работи, е именно повишаване на възнаграждението на служителите в системата на МВР и най-вече на подобряване на техните социално-битови Но уви, това… Моят въпрос директно към Вас е: предвижда ли се в бюджета увеличение с 20% на възнагражденията на служителите в системата на МВР и подобряване на тяхната социално-битова среда на работа? Явно не се предвижда, защото ние не можахме да намерим това нещо и затова „Движението за права и свободи“ със сигурност няма да подкрепим този бюджет на първо четене. Но за нас от „Движение за права и свободи“ това означава много. Първо, най-вече лошо качество на услугата в системата на сигурността, и второ, че властимащите не се интересуват от сигурността и най-вече от служителите в системата на МВР. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря за въпроса. Средствата, които са предвидени за увеличение на възнагражденията не само в системата на МВР, бяха гласувани още с бюджета, който беше гласуван в края на януари – началото на февруари. Става въпрос за около 300 млн. лв., които са свързани с ефективно управление и преструктуриране. Доколкото знам, а и присъствах миналата седмица на доклад на министър Рашков заедно с другите управляващи системата на МВР, както и със синдикатите сме говорили на няколко пъти, има вече в МВР изготвен план за реформи. Този план за реформи включва редица ключови неща, свързани с пенсионирането на служители, които трябва да бъдат изведени извън системата, свързани с реформирането на част от участъците, свързани с промяна на част от ключовите звена в системата. В момента, в който този план се внесе в Министерския съвет, ще бъдат отключени средства от Фонда за ефективно управление, за да бъдат увеличени заплатите на хората в системата. Доколкото знам, ПМС-то е в процес на подготовка, така че няма нужда от допълнителни средства, които да бъдат предвидени в бюджета. Те вече са предвидени в оригиналния бюджет. МВР са на път да си завършат плана за реформи и съответно тези средства ще бъдат отключени. Точно как и под каква форма, и какъв ще е процентът, в момента колегите от МВР обсъждат с вицепремиера по ефективно управление и с колегите от финансите. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Тъй като не попитах има ли реплики към господин Ахмедов? Не виждам. Благодаря Ви. Следващият записал се за изказване е господин Каримански. Заповядайте, господин Каримански.

Преди да премина към анализа, който ще направя съвсем професионално, бих искал да се спра само на няколко неща, които се случиха в приемането на бюджета за 2022 г. Само преди около четири месеца приехме държавния бюджет за 2022 г. По време на обсъждането в Комисията по бюджет и финанси заместник министър председателят по еврофондовете и министър на финансите изрази очакване голяма част от политиките на отделните министерства и ведомства да бъдат остойностени в актуализацията на бюджета през месец юни. Напълно съм съгласен с вицепремиера, че за да има смисъл едно такова остойностяване, е необходимо да се изготви цялостна реформа в публичния сектор. И за да може тази реформа да заработи ефективно, е необходимо да се направят съответните действия за оптимизиране на процесите в публичния сектор, така че да може да бъде минимизирана и корупцията в тях. До юни месец се очакваше да се предоставят отделните трансформации на процесите в публичната администрация, това да бъде прозрачно, да се състои в едни стандартизирани

Както каза тогава министърът на финансите, бюджетът, който приемаме през февруари, бе насочен към, цитирам: „инвестиране в основните фактори за растеж на икономиката, а именно човешкия капитал на физическата инфраструктура“, край на цитата. Трябваше до юни месец да са представени анализите за подоходната политика. Това така и не бе направено до момента. Бе също така обещано, че при актуализацията на бюджета отделните политики ще бъдат ясно видими през разходите в централния бюджет, но в същото време в този бюджет като актуализация ние не виждаме пълната разгъвка на централния бюджет, една част само от нея, вероятно и поради условията, които са от геополитически характер.

И последно, преди да започна с конкретния анализ, ако си спомняте, господин Вицепремиер, по време на второто гласуване в Комисията по бюджет и финанси казахте, че до актуализацията ще се предложи от Министерството на финансите механизъм за фонд „Радио и телевизия“, така че той най-накрая да заработи и да си имаме независими медии, публични медии става дума, и независимо финансиране на публичните медии. От гледна точка вече на количествения анализ, който искам да представя, в началото ще кажа няколко думи за основните макропараметри. Световната и европейската икономики се очаква да растат много по-слабо през 2022 г., главно поради войната в Украйна и поради всички тези геополитически турбуленции, които съществуват в момента. Реалният брутен вътрешен продукт на България ще се увеличи с 2,9 през 2022 г., а не с 4,8, както беше залегнало в сегашния бюджет, който съществува, което означава, че Финансовото министерство продължава да разчита на осезаемо по-висок растеж, отколкото на това, което е предвидено от Европейската комисия. При компонентите на брутния вътрешен продукт Финансовото министерство очаква потреблението да расте с много по-нисък темп спрямо предишната прогноза, тоест 3,2 срещу 4,3, което изглежда странно с оглед на очакванията за по-динамично възстановяване на пазара на труда през годината и включително от гледна точка на украинските бежанци, които би трябвало да участват в уравнението. Брутообразуването на основен капитал се очаква да расте с повече от два пъти по-слабо, което отчасти изглежда се обосновава с намалените очаквания за преки чуждестранни инвестиции. Вероятно това е причината. Влошената бизнес среда също би допринесла за по-слаба инвестиционна активност. Колкото до нетния износ, актуализацията на бюджета предполага по-голям спад в растежа, касаещ вноса, отколкото износа, което отразява новото очакване за по-слабо потребление, както беше посочено по-горе. Пазарът на труда ще се подобрява според новата макрорамка, като заетостта ще се увеличи значително – с 1,7% през 2022 г. спрямо 1,1, което се очакваше преди това, докато безработицата ще спадне до 4,5%. Последното доближава естествената норма на безработица у нас, което може да има негативни последици или последствия като цяло за инфлационните очаквания и динамика с оглед на „Кривата на Филипс“. Според теорията намалението на безработицата води до увеличение на инфлацията, особено след като пазарът на труда започне да прегрява, което става след достигане на тази естествена норма на безработица. Заплатите ще продължат да растат с близо двуцифрени растежи, но това няма да е достатъчно да превиши инфлацията, която казахме, че средната инфлация за 2022 г. се очаква да бъде около 11,9%, а това, което казахме за близо двуцифрения растеж на заплатите, е около 9,2%. Текущата сметка ще продължи да се влошава, но не с много, може би движена от увеличаващ се търговски дефицит, като тук причината е все още по-висок растеж на вноса спрямо износа. Очакванията за преките чуждестранни инвестиции са намалени до 2,4% от брутния вътрешен продукт през 2022 г. от 3,7 преди, 3,7 преди, което означава, че правителството е реализирало сериозно очакванията си за инвестиционните намерения на чуждестранните фирми у нас. Най-вероятно обаче това се дължи на войната в Украйна, въпреки че много анализатори твърдят, че България всъщност може да се възползва от ситуацията и да привлече работна сила и фирми, искащи да се развиват у нас и в Европейския съюз. Минавам към количествения анализ на основните бюджетни параметри. На няколко пункта искам да се спра. Първо, номиналното увеличение в приходната част ще дойде главно от помощи и дарения. Това е 20,6%, което отразява парите по линията на европейските средства за възстановяване след ковид пандемията. След това наред са данъчните приходи – с 0,8%, както и неданъчните приходи – с 3,4%. Трябва да се отбележи, че преките данъци се очаква да се понижат с 1,5% спрямо предишните очаквания от март 2022 г., движени от много по-слаби приходи от данъка за физическите лица. Последното е странно поради два факта. Първият факт е – бюджетът очаква сериозно подобрение на пазара на труда и имаме ускорено увеличение на заплатите. Финансовото министерство споделя, че това се дължи на една от антиинфлационните мерки, увеличените данъчни облекчения за деца, но това увеличение не изглежда да отговаря на залегналите спадове в данъка на физическите лица. Приходите от корпоративния данък се очаква да се повишат с 2,3%. Въпроси повдигат и очакванията за социално-осигурителните вноски, при които не се очаква никаква промяна, въпреки че има фактори, движещи се в другата посока. Първо, правителството увеличава максималния осигурителен праг със средните около 13,3% през април 2022 г., което влияе на увеличаващ се… най-вече се базира по-скоро, на увеличаващ се брой хора. Второ, по-добрият пазар на труда само може да допринесе за повече социално-осигурителни вноски. Очакванията на Финансовото министерство може да сигнализират, че повишаването на различни прагове по административен ред по-скоро са довели до повишаване на сивия сектор и тук трябва да бъдем много внимателни. При косвените данъци се очаква растеж от 2,2% спрямо очакванията през март 2022 г., като тук почти всички идват от по-високо ДДС, което макар по-висок растеж от общата приходна част, е далеч под растежа, касаещ номиналната икономика, а именно 5,2%. се обяснява с антиинфлационните мерки на правителството, като включва по-ниски ставки на ДДС за много малка група стоки, не е толкова голяма групата стоки, приходите от акцизите също се очаква да бъдат по-слаби по същата причина. Разходната част расте с 3,1% с актуализацията, което се движи почти изцяло от повечето нелихвени приходи, които са около 3%. По-специфично текущите нелихвени разходи растат с 3,5%, като главната причина са по-високите разходи, свързани със социално-осигурителните вноски плюс 5,9%, може би поради увеличения максимален праг на осигуровките. При издръжката на администрацията, забележете, имаме също повишаване, но в по-малка степен, а си говорехме за реформа да имаме 15% съкращение в публичната администрация. Очакванията за капиталовите разходи не се променят, като това може да бъде както добър, така и лош сигнал обаче. Добре може да е, ако се знае, че държавната администрация се движи по план от гледна точка на всички проекти, които са входирани и са започнали да се изпълняват в капиталовата програма. Зле е, ако правителството знае, че проектите не се движат по план и по този начин се създава буфер в бюджета, който може да се използва при рискови сценарии с цел пренасочване на средствата в края на годината към нуждаещи се сектори, както и запазване на балансната стойност, залегнала в тази актуализация от минус 4,1%. Удължете времето. ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ: Колкото до финансирането на бюджетния дефицит, Финансовото министерство е променило сериозно своите очаквания за това откъде ще вземе пари за покриване дефицита през тази година. Сега очакванията са за това да стане предимно 70,3% от общото финансиране от външните капиталови пазари, а не както беше по-рано. Тоест сега се разчита много повече на външните капиталови пазари, а по-малко на вътрешните капиталови пазари. Преди тази актуализация тези пропорции бяха 23 за външните и 76,6 за външните. Най-вероятно тази промяна се дължи на факта, че емисиите на вътрешния пазар, емисиите на вътрешния пазар, които се случиха по-рано тази година, не показаха много силен интерес сред инвеститорите, което наложи заплащането на по-висока лихва. Това ще се увеличава само във времето. Бих искал няколко неща да обясня и от гледна точка по бележките на мотивите за актуализацията. Новите прогнози, има се предвид от гледна точка на антиинфлационните мерки, които са договорени между коалиционните партньори, това се очаква да има позитивен ефект, но все пак увеличава негативния риск за фискалното представяне през 2022 г., в случай че мерките се окажат обаче неефективни, защото трябва да имаме и такава прогноза, имаме различен тип сценарии, в които да разглеждаме отделните ефекти. Очакванията за това също може да се окажат от различни други рискове, та защо не и да задълбочат проблемите от гледна точка на войната в Украйна? Правителството очаква държавните компании да увеличат своя дивидентен принос към фиска с 214 млн. лв., което представлява голямо увеличение и носи куп рискове. Един такъв риск е – държавните компании няма да разполагат с така силно нужните средства за модернизиране, които са ключово важни за тяхната устойчивост и за тяхното динамично развитие. Вторият риск е свързан с това, че ако компаниите все пак трябва да инвестират в даден проект, те ще бъдат принудени да вземат дълг или да вземат заем най-малкото, за който се плаща лихва. По този начин вместо да използват своите печалби, те ще трябва да увеличат своето дългово и лихвено бреме абсолютно ненужно и недалновидно решение според мен. Последно, дори това да стане по най-добрите пазарни условия, дълг, поет от държавни компании, се нарича квазидържавен дълг. Планира се увеличение на максималния размер, но аз няма да се спирам на него от гледна точка на това, че моите колеги се спряха от гледна точка на увеличаване на държавния дълг. По-скоро бих искал да се спра на няколко точки, които са свързани с рисковете. Финансовото министерство е поставило войната в Украйна и инфлационната динамика, епидемичната обстановка и притока на бежанци като основни рискове за прогнозата, прогнозата, съпътстваща актуализацията на бюджета. Би трябвало да бъде разгледан във всеки един от тях ефектът от всички тези рискове, а ние точно това не виждаме – не виждаме какъв е ефектът. Към тези рискове бих добавил потенциална политическа турбуленция в България, каквато вече наблюдаваме. И последно, какво липсва в бюджета, с няколко думи: - Каквито и да било дълбоки структурни промени, които да направят българската икономика по-конкурентна, иновативна и устойчива на все повече шокове, които предстоят; Усилията за енергийната независимост, естествено, че са добре дошли, но са недостатъчни; - Реформаторското усилие трябва да бъде фокусирано върху най-големите пера в бюджета – социално-осигурителната и пенсионни системи, силовите министерства, здравеопазването и образованието;

Изпълнение на поети ангажименти относно реформата в прокуратурата, съдебната система и службите. Колкото по-дълбоки са реформите, толкова по-силен ще бъде ефектът за икономическата активност и предприемачеството; - Здравеопазването – дигиталното здравно досие, както и оптимизиране на процеси, правила и разходи да се държи много пò в оптимален размер, за да може наистина дигиталното дигиталното здравно досие да влезе в сила. И последно, образование – малко на брой, но изключително добри университети с развойна дейност, с връзка с иновациите. Като например само в една страна, която всички в Европа имаме за пример – Швейцария, има 12 университета, които успяват да съвместят всички онези необходимости, като връзка между иновации

гласуване ние ще направим нашите предложения и на първо гласуване ще подкрепим бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Каримански. Първа реплика – господин Чобанов, заповядайте. Други реплики има ли? Не виждам. Уважаеми господин Председател, уважаемо липсващо правителство, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Каримански, според Вас слуша ли Ви някой? Вие казахте много верни, важни неща, но дали някой Ви чу. Дали някой от тези, които трябваше да слушат, Ви чуха? Конкретно въпросът, който Ви задавам, е: според Вас дали е възможно да се изпълни прогнозата в актуализацията, която виси във въздуха и няма никакъв статут, тъй като нямаме тригодишна бюджетна прогноза? Имаме една макроикономическа рамка, която бързо ще бъде променена със следващата, и то много скоро. Дали е възможно да се изпълни прогнозата за брутното капиталообразуване на основен капитал, където се предвижда растеж, при положение че първото тримесечие имаме спад минус 5,6%? Имаме пет последователни тримесечия на спад в инвестициите в брутния вътрешен продукт, в тяхното реално изменение и сме на най-ниската стойност на този показател в реално изражение от 2013 г. насам през първото тримесечие на тази година. Това отговаря на въпроса:

много е трудно да се отговори еднозначно на Вашия въпрос, поради факта че наистина нямаме прогнозата за три години напред, първо. И второ, не сме наясно от гледна точка на преките частни инвестиции като план, как ще се развиват те, по какъв начин ще се направят необходимите предпоставки и цялостен инструментариум от страна на държавата, така че те да бъдат привлечени и да могат наистина да дадат онзи ефект, за който който се беше приготвило правителството още през февруари месец 2022 г. Вие много правилно отбелязахте от гледна точка на брутообразуването на основен капитал. Очаква се, аз го казах и в моето изложение, очаква се да расте с повече от два пъти по-слабо, което само едно означава, че преките чуждестранни инвестиции няма да дадат този ефект. Благодаря Ви.

и господин Костадинов. Желаете ли да се изкажете, господин Костадинов? Да. Сега ще проверим и къде е министърът.

предложената актуализация на бюджет 2022 започва с текста: „Законопроектът предвижда спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. Целта е да се подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентна криза, породена от военните действия в Украйна, и да се смекчат сътресенията, предизвикани от високите цени на енергоносителите и суровините за уязвимите групи от обществото и за икономиката на България.“ Хубави думи! Обаче какво всъщност предлага актуализираният бюджет? Можем да го наречем за по-кратко бюджет за спасяване на кожата на правителството чрез мнима защита на хората и бизнеса поради високата инфлация, която именно той ще продължи да формира. Това е бюджет с високи социални разходи, завишени инвестиционни разходи, без покритие с конкретни инвестиционни проекти. По същество актуализацията на бюджета се налага поради водената грешна и, бих казал, даже престъпна политика на правителството. Тази погрешна политика ни доведе до рязко покачване на инфлацията в нашата страна. По данни на НСИ годишната инфлация за май 2022 г. вече достигна рекордните 15,6%. Най-висок ръст обаче на годишна база е отчетен при хранителните продукти, където тя е 22,7%, при разходите за електричество, вода и топлоенергия – 17,5%. Толкова висока инфлация не е имало от 24 години насам след периода на валутния борд, въвеждането му през декември 1997 г., когато беше 16,1, но на годишна база, докато тук говорим за период от пет месеца. Инфлацията вече е по-висока от покачването на цените по време на Световната финансова криза от 2008 г., когато достигна 14,5%. Всичко това се случва най-вече поради политиката на правителството за отказ на директен внос на природен газ от Русия. Директен внос, повтарям, защото, макар че България да беше една от първите страни, които се отказаха от вноса на руски газ, и към момента правителството все още да не е обявило какви са дългосрочните му договори и планове за внос на газ, както и двата танкера, за които се твърди, че са договорени от Съединените щати, все още не е ясно какви точно български нужди покриват. През цялото това време се осъществява доставка на природен газ от Азербайджан и Гърция, който обаче по същество е доставка на руски газ чрез посредници. Единствената полза тук е за посредническите фирми на правителството, но не и за бизнеса и потребителите, които ще трябва да поемат разликата, като в същото време ще поддържат нарастването на инфлацията. Междувременно страните от ядрото на еврозоната продължават да внасят газ от Русия и съвсем очаквано при тях нивата на инфлацията са двойно по-ниски. По данни на Евростат към края на май 2022 г. средната инфлация за Еврозоната е 8%, иначе казано, два пъти по-ниска, отколкото в България. За Германия дори е още по-ниска – 7,9%, за Италия – 6,9, В предложената актуализация на бюджета виждаме, че парите, които се очаква да пристигнат по Плана за възстановяване, ще бъдат похарчени за социална защита, тоест ще бъдат раздадени на хората. Не се предвижда обаче реализация на някакви проекти. За бизнеса са предвидени някои намаления на акцизи, които са доста символични, още повече че не са предвидени завишения на акцизи по вноса, особено за плодове и зеленчуци с високо съдържание на пестициди. От една страна, ще даваме пари на хората, разбира се, но в същото време ще ги тровим. Очевидно, нещо много интересно в бюджета или актуализацията, играта ковид и психопандемията ще продължи, защото са запазени високи разходи в това разходно перо – цели 350 млн. лв. Дали са необходими въобще, в Доклада няма анализ. Заложените в макрорамката икономически показатели са твърде оптимистични. Така например очакваният реален растеж на брутния вътрешен продукт от 2,9% вече, макар и почти двойно коригиран в посока надолу, е трудно постижим, при положение че цените на ресурсите продължават да растат, веригите веригите на доставки в много сектори са прекъснати и няма особени изгледи факторът, който предизвиква тези сътресения, а именно конфликтът в Украйна, да отпадне преди края на годината. Актуализираната макрорамка – на базата, на която е направен актуализираният бюджет, е невярна, и оттам е неверен и самият бюджет. Ще посоча само няколко примера. Първо, цената на петрола. В прогнозата е 100 долара, а той вече от месец се търгува на нива 110 – 120 за барел. Тенденцията не е към спад, а към увеличение. Средногодишна инфлация – 11,9%. Ние вече сме 15,6%, без изгледи за дефлация. Тримесечният лихвен процент EURIBOR е 0,2%, при заявления от ЕЦБ за увеличаване на лихвите и планирано евентуално увеличение на 1% в края на годината, тоест пет пъти по-високо от това, което е заложено в актуализацията. При така заложени грешни параметри всички прогнози просто ще се окажат неверни. Заниженото прогнозиране на инфлацията и на цените на петрола и лихвените проценти математически водят до занижено прогнозиране на данъчните приходи от ДДС. Да не говорим и още друго нещо, че в априлския отчет на консолидираната фискална програма няма никакво обяснение за слабата събираемост на данък ДДС от сделки в страната. Според текста на сайта на Министерството на финансите постъпленията от ДДС при сделки в страната към края на април възлизат на 2,9 млрд. лв., което е едва с 0,3%, или 7,8 млн. лв. повече, отколкото за същия период на предходната година. Този темп обаче драстично се разминава например с индекса на оборота в сектор „Търговия“ по текущи цени, който по последни налични данни към края на март при това, тоест може и още да е нараснал, е нараснал с 34% към края на март – сега сме вече края на юни, кажи-речи. Подобно драстично изоставане на събираемостта изисква като минимум коментар и изясняване на причините за катастрофалния спад на събираемостта и поражда сериозни опасения в способността на това правителство да управлява парите, които събира от всички български граждани. Текстът в мотивите упорито избягва да поясни, че фактическият бюджетен дефицит за 2022 г. ще бъде реално с 1,2 млрд. лв. по-голям, отколкото ще бъде отчетен, защото въпросните 1,2 милиарда бяха отчетени като разход за миналата година, без да бъдат похарчени, а просто през декември бяха заделени по сметки за чужди средства, за да се харчат по-късно. С други думи, малко преди Нова година 1,2 млрд. лв. просто изчезнаха в ръкава на финансовия министър, за да бъдат извадени оттам през тази година. Това не е патент на сегашното правителство, разбира се, това е порочна практика, която новият ГЕРБ – „Продължаваме Промяната“, възприе от стария ГЕРБ – и те така работеха. Въпросната техника на прехвърляне на разходи за бъдещи периоди бе ползвана за санирането, автомагистрала „Хемус“ и други любими на новото управление дъвки, които всъщност се оказа, че почнаха да дъвчат и те. Опасението за нагнетяване на инфлационен потенциал се засилва от обстоятелството, че нарастването на разходите в Проекта за актуализация е с 15,8% повече от отчетените разходи по консолидирания бюджет за миналата година. Те изпреварват както очакваната инфлация, така и номиналния ръст на брутния вътрешен продукт. Ако се добавят и прехвърлените разходи от миналогодишния бюджет, то залаганото увеличение на разходите спрямо миналата година е с почти 18%, или близо една пета повече, тоест обявените за антиинфлационни мерки всъщност само ще стимулират инфлацията и още по-бързото нарастване на цените. Липсва ясна стратегия. Мерките изглеждат – и не само изглеждат, те направо са си хаотични. Няма реформи, няма задълбочен анализ, няма дори визия за преодоляване на кризата с енергийните цени. Всички мерки странно заобикалят основната причина за инфлацията – цените на енергоносителите. Поради изложените накратко по-горе причини ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепи предложената актуализация на бюджета. Ние смятаме, че това правителство е окончателно компрометирано. Единственият изход от създалата се ситуация и провалите от и провалите от последните дни – не актуализация на бюджета, а оставка на правителството, насрочване на нови избори и актуализация наесен – октомври, ако е рекъл Господ, ноември. Благодаря.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

имам един въпрос към Вас. Вие казвате, че тези мерки не са адекватни и че те ще увеличат инфлацията. Въпросът ми, разбира се, е: може ли да уточните точно как, защото специалистите в тази сфера, от които Вие, за жалост, не сте – което стана ясно от Вашето изложение, казват, че това не е вярно? Аз съм съгласен, че може би не е вярно. Моля Ви, дайте ми повече аргументи как предложените мерки от правителството – кой е точно икономическият механизъм, по който те ще увеличат инфлацията? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, разбира се, е следният: хубаво избори, хубаво ще ходим наесен. Господин Костадинов, обяснете ни с кого ще направите точно мнозинство,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мислех да не взимам думата, но господин Митев така или иначе взе реплика. Уважаеми господин Костадинов, виждам, че някой Ви е написал текста, който вие прочетохте с доста патос. Има доста фактологически неточности и е добре да разберете точно как се измерва инфлацията,

Почвам отзад напред. Планът за овладяване на инфлацията е много прост. Сваляме правителството, което води проинфлационна политика. Много е простичко! Оттам насетне ще Ви припомня с оглед на това, че имаше въпроси по отношение на това какви точно мерки предлага ВЪЗРАЖДАНЕ, освен всичко останало, което ние знаем, че се корени най-вече в големия проблем, а именно, че ни управлява некомпетентно правителство. Ще припомня, че в края на миналата година ние от ВЪЗРАЖДАНЕ внесохме един закон за промяна на ДДС, който предвиждаше да се премахне ДДС-то за храните от малката потребителска кошница, който който предвиждаше да се премахне ДДС-то за лекарствата и който предвиждаше да се премахне ДДС-то за сметките за ток и вода за битовите потребители. Нещо, което е много мощна антиинфлационна мярка, която представлява възможно най-сериозния буфер, и това го казват икономисти и финансисти, разбира се, аз не съм такъв, просто повтарям това, което хората, доста по-наясно в тази сфера от нас, са казвали и писали. Тогава доводът да не бъде прието това наше предложение беше, че щяло да нанесе много сериозни щети на бюджета. Обаче виждам, че сега се предлагат някои от тези мерки, включително отпадането на ДДС за хляба. Палиативна и крайно закъсняла вече мярка. Ако това, което ние бяхме предложили, беше прието дори да не беше в края на миналата година, а началото на тази, така или иначе имаше достатъчно време да се изкоментира. Ние щяхме да осигурим един много сериозен буфер, и то за най-уязвимата група от българското население – пенсионерите, които разполагат с най-малко средства,

не може да дава пари, поне не бива да взима. Тази мярка, която ние предложихме, беше точно такава, не се прие. Последният въпрос беше с кого ВЪЗРАЖДАНЕ ще управлява? ВЪЗРАЖДАНЕ ще управлява самостоятелно, ще имате възможност да се убедите съвсем скоро в това.

Аз с интерес слушах изказването на господин Костадинов и в него намирам голяма доза истина, само че е сбъркано глаголното време. Всичко това, което той сподели пред нас като перспектива, гарантирано ще се случи, ако се случат две неща. Първо, ако падне това правителство, има предсрочни избори, няма парламент или ако управляват колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото тяхната програма със сигурност ще доведе до този резултат. В изказването забелязах доста неточности. Със сигурност благодарение на действията и мерките, които са предприети от това правителство, първо, в първоначалната версия на бюджета сега наблюдаваме вече намаляване на цената на плодовете и зеленчуците. И благодарение на тези средства, които сме предвидили сега за подпомагане, ще имаме задържане на цената и предполагам още намаляване на цената в един бъдещ период. Но апокалиптичният вариант със сигурност ще се случи, Ви го казвам, ако тук народните представители си тръгнат и не гласуват законите. Защото едно нещо Ви гарантирам и аз ще го кажа в подробности, след като се дебатира по отношение на вота на недоверие, но липсата на парламент ще доведе до едно нещо със сигурност – от 1 януари 2023 г. няма да има субсидии за земеделските стопани, защото няма да бъде приета новата селскостопанска програма или така наречения Стратегически план, защото имаме есента да приемем няколко закона, които са важни, за да може тя да стане факт. И по този начин със сигурност Ви гарантирам, че по Нова година и в началото на следващата година резултатите ще бъдат втрещяващи, за съжаление, освен ако не сте намерили вариант сега в това Народно събрание да сформирате правителство и да вземете някакви мерки, които аз лично не виждам какви ще бъдат. Но Ви казвам, ако този бюджет, в този вариант не мине и не се вземат необходимите действия – народните представители не го подкрепят,

Приемането на държавния бюджет, в това число и актуализацията, е един от най-важните законодателни актове на Народното събрани, тъй като той е основният финансов план на държавата и с него се предвиждат основните политики и приоритети на социално-икономическото развитие на страната. Поради политическата нестабилност, сложния процес на формиране на управляващото мнозинство и правителство се наложи да се вземат временни решения, което доведе до това днес

Механизмът на взаимодействие между коалиционните партньори, взимането на решение, вървейки след събитията и с неясни резултати и ефекти за страната, ми дава основание да считам, че ако това правителство продължи да управлява до края на годината, тази актуализация няма да е последна. Обещаната актуализация на бюджета на растежа, в кавички, разбира се, бе очакван с голямо нетърпение и от бизнеса, и от гражданите. Уви, очакванията на всички нас не бяха оправдани. Разрушаването на 25-годишния консенсус за водене на разумна и дисциплинирана фискална политика превърна настоящото правителство в заплаха за финансовата стабилност и националната сигурност на страната. Провежданата обща икономическа политика и политика в сферата на публичните финанси вече представлява риск за стабилността на държавата и благосъстоянието на българските граждани. Към момента в предложената актуализация на държавния бюджет не се спазват разпоредбите на чл. 24 от Закона за публичните финанси. Те гласят, че средносрочната бюджетна цел на сектор „Държавно управление“ при консолидиран дълг под 40% от БВП, не следва да надвишава 1% от брутния вътрешен продукт. Към момента в действащия закон планираният структурен баланс за 2022 г. е за дефицит от 3,1% от БВП. С предвидените мерки, повечето от които няма да имат реално еднократен характер, това ниво ще бъде превишено отново в нарушение на закона. Според чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа, изчислен на база европейска методика, не може да надвишава 3% от БВП. Очакваният дефицит на сектор „Държавно управление“ за 2022 г. в момента е 5,3%, а след актуализацията той ще се придвижи до 5,4%, което отново е закононарушение. Съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за публичните финанси годишният бюджетен дефицит на консолидирана фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт. Планираният дефицит, както всички знаем, се предвижда да бъде 4,1%. Зная какво бихте ми отговорили – в момента има дерогация на тези фискални правила, само че искам да Ви кажа, уважаеми колеги, като човек, който доста години е работил в Министерство на финансите и сме правили бюджети, връщането назад от тези показатели ще бъде много, много трудно и с много тежки мерки за гражданите и за бизнеса. От месец октомври, когато започна бюджетна процедура за 2022 г., за 9 месеца ни се предлага шеста макроикономическа прогноза, с която се цели да се защитят параметрите на предложената актуализация на бюджета. За съжаление, и тя не е достоверна, актуална и вярна. Това се потвърждава от прогнозите и предвижданията на Европейската комисия, МВФ и другите международни финансови институции. Между другото, когато говорих преди малко за дълга, трябваше да Ви уведомя и за становището на Европейската комисия, което е същото по отношение на одобрения към момента дефицит за 2022 г. Комисията предстои да вземе решение и ще препоръча започване на процедура за свръхдефицит срещу България през есента на тази година. Освен това цялостната фискална политика, съобразена с потенциалния размер на БВП, ще има процикличен характер. Министерството на финансите предвижда намаление на предварително предвидения растеж на икономиката за 2022 г. от 4,8% от БВП на 2,9 %. Прогнозата на Европейската комисия е за ръст от 1,6%. Анализът, който аз си правя, ми дава основание да съм по-консервативен от Европейската комисия, като считам, че растежът няма да надхвърли 1% от брутния вътрешен продукт. И всичко това идва не само от външни фактори, но и от неточната оценка на компонентите, формиращи растежа на икономиката. Нещо повече, в Законопроекта почти лисват реални мерки, които да доведат до планирания икономически растеж. Предложената актуализация предвижда съществени изменения в приходната и разходната част на консолидираната фискална програма за 2022 г. Тя дава съществено отражение и в КФП за следващите години. Макар че Законът за публичните финанси предвижда само две макроикономически прогнози – пролетна и есенна, в тази ситуация е абсолютно задължително да бъде изготвена и представена нова 3-годишна бюджетна прогноза – актуална. Това е необходимо, за да се прецени дали предложените мерки отговарят на изискванията на фискалните правила в Закона за публичните финанси в средносрочен план. В актуализацията има предложения, които ще натоварят бюджета за следващите години с няколко милиарда лева – за пример давам само пенсиите, но не са само те. Преди малко споменах

В центъра на предложената актуализация е заложено увеличението с най-голям относителен дял на необходимите допълнителни средства за пенсии. Разбира се, ние не възразяваме да бъдат подкрепени българските пенсионери, но трябва да видим как се консолидират останалите разходи и тенденциите на нарастването на приходите, за да не допуснем нарушаване на фискалната стабилност на държавата, в това число допускане на прекомерен дефицит, неизбежно увеличаване на данъците и поемане на извънреден дълг. Това е политиката, която подкрепяха и отстояваха всички правителства в последните няколко десетилетия. народна банка предупреди правителството да не поема значителни допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи, тъй като това може да доведе до вдигане на данъците, съкращаване на други разходи или инфлационна спирала. Когато сме разглеждали проектобюджет или неговата актуализация за дадена година, винаги сме се старали да определим неговото мото. За съжаление, тази актуализация задълбочава, а не се справя с обедняването на българските граждани – бюджет, който не дава шанс за конкурентоспособността на българския бизнес, безпрецедентно харчене, без цел, на калпак, без политика и управленски приоритети. Наричате представения проект за актуализация на държавния бюджет антикризисен и социален, въпреки че той не предвижда увеличение на минималната работна заплата, няма политика по доходите и все повече работещите стават работещи бедни. Считам, че с предложения подход се подценяват ефектите с негативните икономически перспективи и ускоряващата се инфлация, при която покупателната способност на гражданите значително намалява. Това е актуализацията на бюджета за 2022 г., която не се припознава от никого и не се подкрепя – нито синдикати, нито работодатели, нито обикновените български граждани. За първи път в най-новата история на България Комисията по бюджет и финанси не подкрепи държавния бюджет на първо гласуване. Това е прецедент. За пореден път се внася Законопроект, без да има приета програма за управление, без цели и приоритети за посоката на социално-икономическото развитие на България. Дори част от коалиционното споразумение не е включено в актуализацията. Не са предвидени никакви реформи. Какво правителство на Промяната е, след като не надгражда, а точно обратно – задълбочава проблемите във всички сфери в публичния сектор. Промяната записва нулева година на промяната, нулева година записват и общините. В очакваната актуализация на бюджета на растежа, на инвестициите и просперитета няма да видите нито дума за обещания на общините Фонд за общински инвестиции в размер на 500 млн. лв. с ясни и прозрачни правила. Равностойното финансиране на развитието на общинската инфраструктура – пътна и улична мрежа, спрямо републиканската инфраструктура ще остане за друг мандат и друго правителство. Предвид последните политически трусове в МРРБ се отнасям с резерви към възможността да бъдат анексирани вече включените сключени договори от кметовете за инфраструктурни инвестиции, по които изпълнението е започнало или предстои да започне. Справили се достойно с бежанската криза в страната, българските кметове са изправени пред предизвикателството на значително нарастване на текущите разходи за издръжка. Потребностите при тях са толкова много, но няма кой да ги чуе. Актуализацията на бюджета не се справя с нито една от кризите, надвиснали над България. Мерките донякъде имат социален характер, но високата инфлация обезсмисля

Мерките, които се предприемат, не са антиинфлационни и антикризисни. Повечето са проинфлационни. Не са целеположени и таргетирани към най-нуждаещите се хора. БНБ вече предупреди за наличието на инфлационна спирала. Мярката от 25 стотинки за литър гориво за всички няма да има ефект, защото след нейното обявяване цените надхвърлиха тази компенсация. Нито една от мерките не води до икономически растеж, до стимулиране на производството, до увеличаване доходите на работниците и нарастване на икономиката. Нито националните, нито европейските инвестиции ще бъдат реализирани. Обяснението на финансовия министър беше бланкетно и невярно в Комисията по бюджет и финанси. Това ще доведе не само до неизпълнение на коригирания икономически ръст от 4,8 на 2,9%, а както Ви споменах, дори по-ниско от прогнозата на Европейската комисия. Дефицитът на начислена основа ще бъде значително по-висок поне с 2,2 – 2,3 на сто над планирания на касова основа. Това означава неизпълнение на Маастрихтските критерии и поставяне под риск от датата 1 януари 2024 г. за влизане в еврозоната. Приходите са подценени, стана въпрос преди малко и от преждеговорившите, независимо от мерките, които ги засягат. Тяхното реално отразяване и най-вече високата инфлация ще доведат до по-нисък дефицит и респективно дълг.

Тенденцията ще стане още по-лоша, като се има предвид, че някои от социалните разходи през следващите години трябва да се осигуряват от нов допълнителен дълг. Да не забравяме, че за 2023 г. и 2024 г. без мерките по актуализацията се предвижда да се емитира дълг по 9 млрд. 100 млн. лв. Огорчението ми произтича от две неща. На първо място, нежеланието на управляващите да признаят, че гръмко прокламираните реформи не могат да се случат за месец-два и да доведат до желания от всички нас ефект, но поне да бяха започнати. Подобни амбициозни промени изискват широк обществен консенсус, разбиране и подкрепа не просто от различните парламентарни групи, а сред различните групи в обществото, уважаеми управляващи. На второ място, разочарован съм от бързината на действие работата на крак и нежеланието да се обсъдят всички гледни точки и по-значими социални теми. Един сектор не се реформира за една нощ и на всяка цена. Устойчивите резултати изискват обмислени дългосрочни решения. В заключение, уважаеми дами и господа, с предложения законопроект Вие не успяхте да отговорите на нито един от поетите ангажименти за социално-икономически просперитет, заложени в Споразумението Ви за съвместно управление на България, нито ще осигурите желания от всички ни отговор на предизвикателствата, породени от военния конфликт Предложените мерки не водят до консолидация в обществото ни. Те доведоха до разкол дори в партиите, формиращи управляващата коалиция. С този проект на акт се противопоставя обществото – бизнес на граждани, работещите на минимална работна заплата с тези, получаващи по-високи доходи, семействата с деца, пенсионерите, хората с увреждания. Ние няма да подкрепим разделението. Като политическа сила, която е отстоявала принципите на благоразумна фискална политика и на доброто управление на публичните финанси няма как да подкрепим предлаганата актуализация на държавния бюджет за 2022 г. Когато някой иска да поеме ръководството на една държава, първо трябва да научи нейната история, постиженията и проблемите, за да могат да се набележат най-адекватните политики и мерки за нейния просперитет. Ако всичко това не го разбирате и не може да го реализирате, мога да Ви пожелая: „На добър път и сбогом!“

Но изчакайте само за секунда, тъй като преди 18,00 ч. трябва да изчета две съобщения, едното е за парламентарния контрол. Съжалявам, че по този начин прекъсвам процедурата, но така са ме информирали. Първото съобщение, то е от вчера всъщност, във връзка с предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет. На основание чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 106 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 59 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков заради провала на правителството във финансово-икономическата политика. Предложението заедно с мотивиран проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет са внесени на 15 юни 2022 г., сряда, в 8,51 ч., № 47-254-02-70, от 15 юни 2022 г. същия ден материалите са раздадени – по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Второто съобщение е за Парламентарния контрол на 17 юни г.: 1. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на 4 въпроса от народните представители Васил Зашкев; Красен Кръстев; Павлин Кръстев, Мукаддес Налбант, Байрам Байрам и Адлен Шевкед; и Красимир Събев. 2. Министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков. 3. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на три въпроса от народните представители Елена Гунчева; Мая Димитрова; и Елисавета Белобрадова. Министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на два въпроса от народните представители Цончо Ганев; и Младен Шишков. 5. Министърът на електронното управление Божидар Божанов ще отговори на един въпрос от народните представители Благовест Кирилов и Йордан Маджунков.

Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на един въпрос от народния представител Росица Кирова. 9. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 45 въпроса от народните представители

Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на три въпроса от народните представители Цвета Галунова – два въпроса; и Любен Дилов и Тома Биков.

На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС, поради командировка извън страната, се отлага отговорът на въпрос с писмен отговор от министъра на отбраната Драгомир Заков. На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Йордан Цонев, се отлагат отговорите на три въпроса към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Но му остават други 45. Това бяха съобщенията. Сега преминаваме към репликите. Първа реплика има господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер! Уважаеми господин Ананиев, с цялото ми уважение към Вас – познавам Ви от дълго време, разбира се, безспорна експертиза в сферата на финансите, много хора, особено във Вашата парламентарна група, Ви вярват изцяло, но в същото време какво казва германският министър на финансите? „Оценявам изключително високо усилията на България като партньор. Тук сме, за да подкрепим България. Поздравяваме я за стабилността на държавните финанси, което е вдъхновение за нас.“ Тоест, държавните финанси на България са вдъхновение за Германия. „По отношение на външния и държавния дълг е изключително впечатляващо постигнатото от България по отношение на финансовата стабилност. Можем само да се учим от българския опит и от прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост.“ Казано е точно преди два дни. Тоест, колеги, в момента да вярваме на министъра на Германия или на Вас, господин Ананиев? Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ананиев, 17 минути изказване и ако трябва да го сведа в едно изречение, Вие какво казвате? Вдигането на пенсиите ще има проинфлационен ефект. Господин Ананиев, до момента се чудех защо ГЕРБ дълги години държа пенсиите на такива мизерни нива, защо минималната социална пенсия е в размер на 170 лв., или 5 – 6 лв. на ден за справедлив живот, за храна, лекарства, комунални сметки. И сега, господин Ананиев, нашите усилия са да вдигнем тази пенсия на 247 лв., или 8 лв. на ден, а Вие имате, как да кажа, наглостта да кажете, че това ще има проинфлационен ефект.

господин Председателстващ, уважаеми господин Кирил Ананиев! Аз имам един такъв простичък въпрос, за който знам, че си го задават много хора в момента. Ако в една държава разходите се вдигат, приходите е твърде възможно да започнат да намаляват и тази държава взима постоянно дългове, а ако това се случи в едно семейство, в деня, в който дойде колекторската фирма, те ако нямат стабилни приходи, ще започне опис на имуществото. Възможно ли е в една държава, която постъпва по този начин, да се стигне до опис на имуществото и ако се стигне, какво още смятате, че България може да си позволи да продаде? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, ще кажа нещо, което сигурно няма да хареса на повечето от Вас. Това беше един добър сценарий и една добре организирана среща, един добър театър. Искам да Ви кажа, че ако ме питат мен, аз с удоволствие бих посъветвал немския министър на финансите да вземе нашия министър за заместник-министър на финансите на Германия. Господин Сабрутев, Вие сигурно сте изпуснали част от моето изказване. Аз казах, че ние подкрепяме увеличението на пенсиите. Казах също така, всъщност не съм го казал, но сега ще го кажа – ние ще предложим друг механизъм за увеличение на пенсиите, който в никакъв случай няма да ощети пенсионерите, но ще има по-друг ефект и ще отговаря на пенсионната реформа. Това, което казах и не сте го чули, е, че за да вземе това решение, трябва да се види каква консолидация на останалите разходи в бюджета трябва да се направи, накъде ще върви изпълнението на приходите на държавата, за да може увеличението на пенсиите да влезе в макроикономическата рамка на бюджета като цяло. Това споделих с Вас в моето изказване. Да, действително пенсионерите са хората, които ще излязат на пазара за основни хранителни продукти, и най-важните неща, които са им необходими, но когато направиш тази крачка в рамките на общите параметри на бюджета, след като си предвидил мерки в областта на приходите и на разходите, тогава няма да даде отражение. Господин Чолаков, когато една държава закъса, пътят е един – първо

след което ще дам и кратка почивка. Господин Иванов, междувременно се оказа, че точно е изчислено времето, така че... Господин Ананиев, само две много кратки реплики. Вие казахте, да използвам Вашите думи, че ако се вдигнат пенсиите, но бюджетът остане на баланса, на който е, това не би

Причината това да се случи, разбира се, е, че има редица предприети мерки и са отразени редица приходи. Ако смятате, че са подценени или надценени, можем да имаме експертната дискусия между първо и второ четене в Бюджетната комисия. Другата забележка, която искам да отправя, е, че аз мисля, че повечето български граждани биха се радвали да имаме стандарта на живот и стабилността на финансите на Германия. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Сега давам 15 минути почивка, ще започнем навреме и междувременно ще направим уточнението за времето на групите.

Продължаваме заседанието с малко забавяне, но така, по-стегнато, мисля, че ще свършим, както беше планирано. Александър Иванов дали е тук? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Безпрецедентна е ситуацията, в която в рамките на една година разглеждаме трети бюджет, вече се изтърка това. Но какво виждаме в този бюджет, господин Ананиев? И други колеги коментираха, че, за съжаление, няма някакви очаквани реформи, няма няма големи очаквания към него. Новината е само, че е трети. Но да видим как стигнахме до този трети бюджет и така как дълго и напоително беше рекламиран, колеги, а беше рекламиран като антикризисен и антиинфлационен. Аз от много време следя развитието по дебата с компенсацията от 25 стотинки на литър гориво, която правителството обещава на българските граждани. Моята логика или поне това, което беше анонсирано, преди да бъде внесен официално бюджетът, говореше, че за съжаление, мярката няма да заработи и продължавам да не съм оптимист. Колеги, първо, мярката не може да се нарече антиинфлационна, също така не може да се нарече и справедлива. Достатъчно експерти и колеги от залата коментират, че 25 стотинки компенсация на литър, първо, още откакто преди един месец беше обявено от правителството, че ще бъде подпомагано потреблението на горива, цените на бензиноколонките се повишиха точно с тази сума. Тоест правителството, заделяйки 150 млн. лв. от българските граждани, пенсионери, защото именно такава сума е заделена за компенсацията по тази мярка, тези 150 млн. лв. вече под една или друга форма са иззети от българските граждани чрез техните данъци, включително и от българските пенсионери, и са дадени на бензиностанциите или производителите на горива в България, и вносителите. Тук въпросът седи с пълна сила и тежест, колегата Добрев много пъти го е задавал чрез медиите, а аз ще си позволя и от трибуната. България и „Лукойл“ преработва руски нефт, а цената на руския нефт този месец е около 80 долара на барел. Наистина имаше флуктуация на цената на горивата на световните пазари, но цената е с 30 – 40 долара по-ниска, отколкото на петрола Брент. Колеги, някой взима един лев надценка от всеки литър гориво още преди да е произведено, а все още цената на акциза и на ДДС на горивата не е променяна от толкова много години. Цените на световните пазари са стигали до такива нива, но тогава цената на горивата – на бензина, на дизела, беше с един лев по-евтина на бензиноколонките. На този въпрос е хубаво да ни отговорят от правителството. Най-малкото тези изчисления за очакваната цена на петрола влизат във формирането на макрорамката и на прогнозите за развитието на икономиката и се взимат предвид при изготвянето на бюджета. Но, колеги, защо конкретно тази мярка за мен не е справедлива? Защото съгласете се, колеги, един потребител на горива… Между другото, тук са разширени потребителите, изброени са няколко вида горива – бензин А 95, газьол без добавки, втечнен нефтен газ, това е газ за автомобили, и природният газ, тоест метан. Аз се притеснявам, че хората, които зареждат своите автомобили на метан, няма да могат да ползват тази мярка, защото после при разписването е написано, че компенсацията е в размер на 25 стотинки литър на гориво. Аз не карам автомобил на метан, но доколкото знам, там и акцизът, и цената, и начинът, по който се продава на бензиностанциите, е в килограми, може би е хубаво да се погледне между първо и второ четене, ако тази мярка настоявате да бъде подкрепена. Но Вие не отговаряте защо и кой вдигна цената. Това ранно обявяване на тази мярка може би стимулира бензиностанциите да вдигнат цената на бензина за българските граждани, тоест резултатът в крайна сметка ще е нула спрямо тях. Докато цената на горивата преди година и няколко месеца беше 1,60 лв. за литър на най-масовия бензин – А 95, сега тя е над 3,40 Колеги, един човек с автомобил за половин милион лева и един с автомобил за 5000 лв. ще получават еднаква компенсация от държавата. Върху тази мярка може би трябваше да се фокусирате повече. Тя Тя със сигурност не е проинфлационна, защото не ограничава потреблението по никакъв начин и компенсира еднакво и някой с високи доходи, със скъп автомобил, а някой с ниски доходи, на когото наистина тези 25 стотинки компенсация ще решат някакъв негов проблем и ще му предоставят възможност да продължи да използва нормален обем, и да се придвижва най-малкото до работното си място или да закара децата на училище. Фиксирайки се върху това, за мен това са 150 млн. лв., събрани от всички български граждани и дадени на някой, който има автомобил, а под една или друга форма, колеги, това е най-малкото несправедливо. Аз и вчерашния дебат започнах с това и го казах. Искам да видя колегите и от лявата, и от дясната страна на залата, а има колеги, които са от зелени формации в управляващото мнозинство, и искам да ги питам – как ще подкрепят такава мярка, която пък стимулира потреблението на течни горива, колко екологично е това? Специално имаше един разговор в Бюджетна комисия и господин Василев намери допирна точка с Българската асоциация на тютюневите производители, вносители и преработватели, където има залагане на акцизен календар, който с течение на времето ще повишава цената на акциза на течни цигари, на цигарите, на нарязания тютюн, на бездимните тютюневи изделия. Доколкото разбрах, по време на дебата на първо четене постигнаха някакво споразумение пред погледите на всички народни представители, че тази мярка ще бъде отложена, тоест вдигането на акциза ще бъде отложено с два месеца. Е, да де, ама тези приходи от очаквани акцизи, които също са включени в прогнозните изчисления на формирането на бюджета, тези два месеца ми е интересно колко ще струват като минус, защото с лека ръка отпадат приходи от бюджета. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики? Заповядайте, господин Вълчев, за реплика. Господин Ананиев – втора реплика. Господин Иванов, Вие много правилно казахте, че една от антикризисните мерки всъщност е фалшиво брандирана като антикризисна, всъщност е мярка за субсидиране от бюджета на свръхпечалбите на веригите от бензиностанции, или по-точно на собствениците на бензиностанции,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, моята реплика е към Вас относно твърдението, че мярката за горивата не е таргетирана. Вие казахте, че един автомобил, който струва 500 хил. лв., ще може да се възползва също така както един автомобил за 5000 лв., образно. Това не е така, господин Иванов. Един автомобил за 500 хил. лв. ползва по-високооктанови горива, сиреч така наречените премиум горива. Мярката е лимитирана само и единствено до обикновените горива. Няма как един клиент, който кара нов, скъп автомобил, на когото в сервизната книжка пише да се кара минимум със 100-октаново гориво, да премине на прост, обикновен 95. Това е основният филтър откъм потребители. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Сабрутев. Трета реплика – господин Ананиев.

Господин Иванов, малко се учудих, като в края на изказването си заявихте защо хората с автомобили трябва да бъдат подпомагани и едва ли не да се дават пари за течни горива, имайки предвид, че автомобилът дава икономическа активност на хората и отдавна не е някаква луксозна стока, а е необходимост. Разбира се, че е важно подпомагането на всеки, независимо колко може да си позволи държавата – дали са 25 стотинки, 25 стотинки в момента може да си позволи. Съгласен съм с частта, в която Вие казахте, че трябва да се направи одит и да се види всъщност защо цените са толкова високи, има ли някакъв начин, по който може да се влияе, за да се намалят, но това да питаме защо е нужен автомобил на хората, мисля, че… Да, има и хора без автомобил. Питахте: всички ли имат? Да, може би има хора, които нямат автомобил – по-възрастни хора, пенсионери и така нататък, но това не значи, че тези, които са икономически активни и им трябва автомобил, за да отидат до работа, да си изкарат прехраната и всичко останало, не могат да се възползват от тази мярка, тъй като тя е насочена към български физически лица, за да може да им се помогне, независимо с колко им се помага. В момента е 25 стотинки, догодина, ако има повече, ще им помогнем с повече. Въпрос на пари. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ананиев. Заповядайте за дуплика, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, колеги, колеги репликиращи! Господин Вълчев, аз накратко по другите мерки. Затова наблегнах на тази – за 25 стотинки компенсация за бензина, и казах, че е несправедлива, проинфлационна и нетаргетирана. Същото се отнася и за високо рекламираната от управляващите мярка за нулева ставка на ДДС за хлебните изделия. Първо за мен ще създаде много големи проблеми при третирането с ДДС кое точно е хляб. Дали кетохлябът, който се продава за 50 лв. и 12% ДДС, от него ще се приспада като антиинфлационна мярка, може би така да е, пасти, толумбички, торти, чийзкейкове, не знам. Това ще е проблем за Приходната агенция. И най-ключовото – твърдял съм, и със сигурност всички експерти мислят, че това няма да намали цената на хляба, тоест ако тази мярка е обявена не за подпомагане на гражданите, защото няма да намали цената на хляба, тя по-скоро би подпомогнала производителите на хлебни изделия. Така бих се съгласил. Просто казвам, че анонсираните и в този бюджет – това, което виждам като написани „Антикризисни мерки“, са един миш-маш. Просто няма да изпълнят рекламата си, потребителите няма да видят очаквания ефект нито за хляба, нито за горивата. Господин Настимир Ананиев, има свръхпечалби според мен. правейки това един месец предварително, да кажете, че има тази компенсация. Пак казвам, цената на бензиноколонките при намаляване даже на цената на петрола на световните пазари, особено този, който се използва, преработва се в бургаската рафинерия, намаля, а цената на бензиноколонката се увеличи, тоест тези 150 милиона, заделени там, вместо да отидат може би за социални дейности, за крайно нуждаещи се хора, отиват в тези вериги 150 млн. лв. И казвам, че е несправедливо, защото един пенсионер без автомобил ще подпомага – с това ще отговоря и на господин Сабрутев. Господин Сабрутев, в България сме виждали доста скъпи автомобили да се карат и на метан, и на газ, тоест подпомагаме и тях. Нали знаете, че е така. Усмихвате се, но знаете, че е така. Знаете, че е така, тоест и това не е справедливо. Тоест взимаме от пенсионерите и даваме на този, който има автомобил. За мен това е

се изказаха. Аз със сигурност мисля, че ще намерим по-логично и по-устойчиво решение да увеличим пенсиите на българските пенсионери като най-засегнати от рекордната инфлация, но тези мерки – нулево ДДС на хляба, няма да намали цената на хляба; тези 25 стотинки компенсации, които са за 12 милиона литра гориво, но както е записано, господин Министър в закона, те са и за килограм метан – просто го правя като уточнение, че така е разписано как ще се изплащат, казвам Ви като методология, чисто колегиално е, колегите от Министерството са тук. Така че може би някакво добро намерение от невъзможност няма да бъде реализирано, рекламата просто ще се окаже на дефектен продукт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов. Давам думата сега на Искрен Митев.

която те предлагат, за да може да я дискутираме. Не чухме никакъв отговор на този въпрос, естествено, от господин Костадинов, не сме и очаквали от него. Той показа много пъти, че говори неистини от трибуната, но искам да попитам някой друг – от Икономическата комисия, да излезе и да каже едно нещо. Те казаха:

най-критикуваното предложение от нашите мерки – нула ДДС на хляба. Защо? Защото все пак ние не може да контролираме крайните цени на хляба и е ясно от икономическата теория, че когато намалиш ДДС-то на хляба, тази стойност може да остане и при производителите, и при прекупвачите, и при крайните клиенти, нали така? Гениалното предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ беше да се даде нула процента на редица продукти, които аз твърдя, че биха фалирали бюджета. Моля Ви, има ли някой във ВЪЗРАЖДАНЕ, във Вашата толкова голяма група, който да излезе и да направи едно смислено предложение? Това е моята молба.

Благодаря, господин Председател. Господин Митев, не мога да разбера защо имате притеснението, че тази мярка на ВЪЗРАЖДАНЕ ще фалира държавата? Спомням си мотивите. В мотивите беше написано, че ще струва около 8 млрд. лв. на бюджета при 60 милиарда общ бюджет. Благодаря, господин Сабрутев. Заповядайте, господин Митев, Промяната): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Сабрутев! Да, наистина предложението беше скандално, както много предложения, които чухме, както и твърдението на ВЪЗРАЖДАНЕ, че те ще управляват с 51% самостоятелно в следващото правителство. Добре, пожелавам им го, дано да е така, е така, понеже те днес очевидно излъгаха избирателите си, защото гласуваха с партиите, срещу които ВЪЗРАЖДАНЕ се бори. ВЪЗРАЖДАНЕ казва: ние се борим срещу ГЕРБ и ДПС, днес гласуваха с тях. Факт!

след нея – Мартин Димитров. коалиция ГЕРБ-СДС да гласува против държавния бюджет, като ще засегна само един сектор, и това именно е сектор „Земеделие“. Ще Ви спестя ретроспекцията за случилото се, или по-скоро неслучилото се, в сектор „Земеделие“ в управлението на „Продължаваме промяната“. Ще обърна внимание само за всички щети на сектора – на земеделските стопани, произтичащи директно от Закона за държавния бюджет, и пропуснатите ползи от всичко, което липсва за сектора в него. Знаете, че категорично бяхме против увеличаването на минималния осигурителен доход за земеделските стопани. По време на последователни кризи, когато в останалите европейски страни се приемат данъчни ваканции за земеделските стопани с цел продоволствена сигурност, Вие управляващи, решихте да увеличите минималния осигурителен доход на българските земеделци. Знаете ли какъв е резултатът? Няколко хиляди по-малко на брой земеделски стопани за тази година, което Ви предупреждавахме. На нашите критики отговорът Ви беше, че ще се предоставят пари по бюджета на МТСП – 5 милиона, за да платят на малките земеделски производители увеличената осигурителна тежест. Какъв е резултатът? Пълна лъжа. И до ден днешен няма и следа от подобна подкрепа за малките земеделски стопани, които продължават статута си и продължават с плащането на увеличените осигурителни вноски. В същото време колегите им – европейските земеделски стопани, излязоха в данъчна ваканция. Пред нас е актуализацията на този бюджет – отново няма промяна в полза на подкрепа на увеличената осигурителна тежест. За друго относно данъчните тежести, да не говорим. Настоявахме за ниска ставка на ДДС на храните с цел поносимост на инфлацията у потребителите и равнопоставеност на българските производители с европейските си колеги. Не се прие. Пред нас е актуализацията. Има само за хляб и нищо друго. България е единствената страна в Европейския съюз, която не предприе мярка за сваляне на ДДС на храните дори и като временна мярка. Така българският потребител ще продължи да плаща най-високата ставка на ДДС върху храните в целия Европейски съюз. Независимо че бюджетът не решава разпределението и начина на средствата между земеделските стопани, искам да Ви посоча и слабостта на последващото им разпределение. Бяха махнати ограниченията в обема на стопанствата за националните помощи, вследствие на което паднаха единичните ставки и бяха ощетени най-малките, а политическите послания и речи слушаме само за малките стопани, за родната продукция, а цялото управление доведе до тяхното драстично намаляване и земеделските стопани, и родната продукция. Отопляемите оранжерии не заредиха, липсва компесаторна помощ за енергоносителите, малките животновъдни ферми основно поголовно намаляват стадата си поради липсата на същата компесаторна форма за фураж и за енергия. Българските агнета останаха непродадени, зеленчуците намалиха площите си. Започна черешоберът по-ниска изкупна цена, а от днес излезе информация, че пунктовете за изкупуване на череши са пълни и затварят. Това е Вашето отношение към земеделието, уважаеми дами и господа. Благодаря, госпожо Димова. Първо да изчерпим реплики, ако има. Заповядайте за реплика, втора реплика – господин Ганев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин все още Вицепремиер и министър на финансите, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димова, днес научихме от министъра на земеделието, че има заделени допълнителни 168 млн. лв. за сектор „Земеделие“. Най-накрая управляващите се вслушаха в съветите на „Движение за права и свободи”. Ние от няколко месеца изтъкваме, че за сектор „Земеделие“ няма никакви заделени средства като антикризисни мерки и виждаме, че тези наши критики към управлението днес дават своите плодове. Според Вас, госпожо Димова, тези 168 млн. лв. ще бъдат ли достатъчни да покрият разходите на земеделските производители? Благодаря Ви. Благодаря, господин Байрам. Господин Ганев, втора реплика. Госпожо Димова, аз съм изключително разколебан – на Вас ли да вярвам, или на министъра на земеделието, тъй като преди около половин час той обрисува една апокалиптична ситуация, в която този парламент, когато след няколко седмици се разпусне, ще настъпи мор, няма да се случи абсолютно нищо в сектор „Земеделие“ и най-вероятно той предполага, че следващият парламент, когато започне да работи на есен, няма да може да приеме нищо от нужното законодателство и от 1 януари да се получават средства за земеделието. Много Ви моля

във връзка с Вашето изказване. Първо, Вие казахте, че компенсаторните механизми в сектор „Земеделие“ относно производителите са нищожни. Преди малко чухте от министър Иванов, че те са два пъти повече от това, което са били, и Ви обясни, че общата сума е около 450 милиона. Второто уточнение е относно – цитирам: „Липса на компенсаторна форма за енергия“. Компенсаторна форма за енергия при земеделските производители имаше в две направления:

Благодаря, господин Председател. Господин Байрам, на Вас ще Ви отговоря по следния начин: може би помните, че в разглеждането на бюджета нашата парламентарна група предложи допълнителни 250 милиона за подкрепа на земеделските производители? Това съответно не беше прието. Приети в момента са 150 милиона, които да се увеличат. Какъв е резултатът? Земеделските стопани са останали единствените, които са неподкрепени за увеличените многократно стойности на входните ресурси за производство на храни у нас, единствените, които продължиха старите помощи – старите помощи, нотифицирани при съвсем различна пазарна среда. В същото време Европейската комисия излезе с предложение за временна мярка за подкрепа във връзка с войната, което чухме, че каза и министърът, но към момента България не е подала нотификация за държавна помощ. В актуализацията сега има заложени 150 милиона, но те са крайно недостатъчни. И знаете ли какво? Стигнахме дотам, че браншовите организации за първи път в историята отиват лично и директно – прескочиха правителството, и отидоха в Европейската комисия и в Европейския парламент, за да се оплакват от недостига на средства. Заложените средства са абсолютно и крайно недостатъчни. Във връзка с това, което министър Иванов каза. Да, националните средства са в повече от обичайните годишни годишни бюджети в предишните години, но искам да Ви кажа, че дори да приемем, че и по трите механизма държавата да плати максималното, получената директна подкрепа просто ще достигне нивата на директната подкрепа на доходите им през 2020 г., колеги. И друго искам да Ви кажа, защото министърът каза, че очаква два пъти бюджета от пакета на България от кризисните мерки. Господин Министър, това нещо не го видяхме заложено в бюджета. Господин Табутов, мисля, че на господин Ганев отговорих

Вие не правите нищо да спасите тези, които могат да ни извадят от нея. Това е Вашето управление. Завършвайки, ще Ви кажа: тръгвайки си оттук, знайте, че политика се прави заедно с хората, а не срещу хората. Защото слушайки министъра и картината, която ни обрисуваше тук относно сектор „Земеделие“, наистина аз съм много притеснена и мисля, че живеем в някакво различно време и виждаме по различен начин нещата. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Димова. Министър Иванов поиска думата. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа народни представители! Рядко съм чувал в 10 минути да се изрекат толкова лъжи накуп. Ама лъжи! Защо? Ако бяхте внимавали и бяхте в залата, и бяхте си прочели бюджета – Проекта за бюджет, щяхте да видите, че в бюджета – този, който разглеждаме сега,

Като целият размер е на средствата плюс двата механизма, който е компенсаторният механизъм, които няма нужда да виждате в бюджета, защото те са в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ и сме ги осигурили, плюс до 5%, което в началото на месец юли трябва да стане факт с изменението на регламента „Програма за развитие на селските райони“, общият размер на средствата, които ще бъдат изплатени за годината, са още 295 милиона плюс тези 143,5 милиона. Изрекохте куп лъжи. Първо, не в бюджета на Социалното министерство, а в бюджета на Министерството на земеделието са 5 милиона, с които ще компенсираме увеличението на тези увеличени

и националните, които се плащат всяка година на земеделските стопани. Тази година те бяха изплатени в реален размер. През 2021 г. са платени повече, защото Европейската комисия с изменение на Регламента е отпуснала 40 млн. евро, които са били добавени и оттам са увеличени. Много добре знаете това. Тази година това го нямаше. За разлика от това, миналата година в края на годината беше платена ковид помощ в размер на 80 млн. лв.

И най-голямата легенда, която се разнася и която е абсолютна лъжа, че са намалели. По помощта са подали 27 хиляди заявления. На 27 хиляди земеделски стопани са платени, което е в повече от предишни заявявания, и Вие много добре знаете това. Ставките по обвързаната подкрепа са по-малки, защото са заявили повече земеделски производители и съответно площите са увеличени, а оттам намалява. Сумата е една. Който разбира от тази тематика, много добре знае, че сумата е фиксирана в държавния бюджет, фиксирана е като европейска помощ. Колкото повече земеделски стопани има, толкова намалява – площите са увеличени, броят животни се увеличава и съответно ставките намаляват.

Вие приказвате тука на ангро. Може да дадете и 300, 400 милиона. Аз съм бил опозиция тук осем години и Вие сте ни представяли какви ли не бюджети. Един път не съм видял във Вашите бюджети да има един лев отгоре. Ама един! Разбирате ли ме? Един! Тази година са 450 милиона. за България“.) Това правителство дава 450 милиона на земеделските производители да ги компенсира. А една Румъния колко земеделски производители има? Знаете ли? Знаете ли колко е цялата програма на румънското правителство? Двеста милиона евро. Ние даваме 450 млн. лв., те дават 200 милиона. Нещо? Явно аз съм се объркал. Явно румънците са по-назад от нас със земеделието. Аз комуникирам с тях и виждам каква програма са разработили. Или Вие живеете в някакъв друг паралелен свят, или нещо друго се случва?! (Реплики.) Да, недостатъчни са. Ние знаем, че са недостатъчни. Да, знам, че заведохте делегации. Вашите евродепутати – евродепутатите на ДПС заведоха земеделските производители, правиха срещи с тях. Това са Вашите казионни производители, ние ги знаем, организации. Сега ще се приеме нов закон за браншовите организации и ще се случат нещата.

Сега думата има господин Мартин Димитров и след него е Красимир Вълчев, ако няма някаква промяна. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, господа министри, уважаеми дами и господа! Първо, беше коректно, след като Ви слушахме цял ден много търпеливо, всяка парламентарна група да каже ясно и простичко подкрепяте ли, или не подкрепяте актуализацията на бюджета и с какви аргументи. След много дълги часове на слушане това не стана ясно за повечето парламентарни групи. Защото, уважаеми колеги, за какво става въпрос? Ако не подкрепяте тази актуализация на бюджета, това означава, че не подкрепяте актуализацията на пенсиите, защото според чл. 48, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси няма как да бъдат дадени новите пенсии без приемане на големия бюджет. Затова трябва да се носи отговорност, колеги. Предвид новата ситуация в парламента е редно и аз Ви призовавам: в края на този дебат, нека всяка група ясно да го каже. Ето, примерно, едни колеги казаха, че те нямало да подкрепят на първо четене, но имали идеи за второ четене. Това е крайно лицемерна позиция, защото, ако не се стигне до второ четене, как ще ги дадете тези идеи бе, хора? Имате прекрасни идеи сигурно, но ако няма второ четене, какво ще стане с тези хубави Ваши идеи?! (Шум и реплики.) Други колеги пък от ГЕРБ – излезе техен представител, който каза колко е притеснен от големия бюджетен дефицит. Малко след него излязоха и други негови колеги, които искаха стотици милиони допълнителни разходи. Сега, уважаеми колеги, това консистентна позиция ли е? Може ли едновременно да си много притеснен от бюджетния дефицит

или едното е вярно, или другото – или дефицитът е проблем, или трябва да се дават допълнителни разходи в определени сфери, защото другото не е почтено. Може би за хора, които са непросветени, звучи добре, но не е честно така да се говори. Малко се каза за важните ключови реформи. Надявам се, какъвто и да е животът, колеги, на този парламент, ключови реформи да се случат. Например Например прагът за регистрация по ДДС – законопроект, който днеска мина на Бюджетна комисия. Поздравявам колегите! Има го в аргументите към актуализацията на бюджета. Това е най-важната реформа за малкия бизнес, която сега можем да направим, и призовавам всички да участваме в нейната реализация. Тук един колега от ГЕРБ казваше какъв голям проблем са цените на горивата. Аз съм съгласен, колеги, обаче имам много важен въпрос към Вас: коя е институцията в България, която може да санкционира непазарни практики на пазара на горива? Коя е тази институция, защото аз се сещам само за КЗК, колега? Не се сещам за никой друг, а Вие ако се сещате за някой друг, Ви каня, тук от трибуната, да ни обясните. Не се сещам за друга институция, която да санкционира непазарни практики на пазара на горива, а тази КЗК шест години, за съжаление, няма важни резултати. Специално за пазара на горива от „Демократична България“ внесохме заедно с колеги от други парламентарни групи законопроект, който допълнително ще представим за повече конкуренция. Това е една от мерките, които ще помогнат през повече конкуренция, цените на горивата да станат по-ниски. Така че това е друго важно реформаторско усилие. Трето важно реформаторско усилие е намалението на лихвата за забавени плащания. В Проекта на бюджет се предлага тя да стане от 10 на 8% плюс ОЛП – основният лихвен процент плюс 8, тоест да има намаление от два

някои европейски страни. Както и Вие сте посочили във Вашата позиция това е тема, по която има смисъл да се положат още усилия, защото, когато един човек закъснява с плащанията, тази лихва го прави вечен длъжник и отива при колекторите, както едни колеги писаха Законопроект за колекторите. Ама, дайте да направим така хората да не отиват при колекторите, да си покрият задълженията, да не се натоварват с най високата лихва в Европейския съюз. Така че похвално е Вашето усилие, но може да се направи и още една крачка и това е друга ключова реформа, която заедно с прага за регистрация по ДДС, за съжаление, последните 20 години – 20 години, не се е случвала, а сега има шанс за нея и заедно трябва да я направим Най-накрая, колеги, призовавам Ви, за да бъдем честни, тези, които не са си казали в оставащите минути, просто да кажат – подкрепяме, или не подкрепяме актуализацията на бюджета. Защото другото, някак си са много красиви думи, без ясна позиция. Благодаря за Вашето внимание. Благодаря, господин Димитров. Има ли реплики? Няма. За изказване, господин Красимир Вълчев.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Това, което не разбрахте може би още миналата есен, е, че най-добрата социална политика е да бъде подпомогнат бизнесът. Да бъде подпомогнат с максимални компенсации за електроенергията, в максимална степен да бъде поевтинен газът, защото имаме криза на предлагането, защото проблемът е с добавената стойност на бизнеса, защото това е най добрата социална политика. Колкото и парадоксално да звучи, в момента най-добрата социална политика е да бъде подпомогнат бизнесът. Другото, което Вие предлагате, е демагогия. Помпате инфлация и вървите след нея. Пак помпате и пак вървите след нея, и пак хората са на минус. И колкото повече социални мерки ни предлагате, толкова по-антисоциален Ви е бюджетът. Това е, което ни предлагате. Колкото повече…

И ще бъде още повече, защото цените на производителя, инфлацията на производителя е 40% и няма да спрем с тези 15%, и пак ще имаме нужда от актуализация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Вълчев. Сега, изчакайте само, господин Министър, да видим има ли реплики. Заповядайте за реплика госпожо Сачева.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господа министри! Уважаеми господин Вълчев, за съжаление, Вас репликирам, въпреки колегиалните отношения, които сме имали. Но виждам една ожесточена борба на ГЕРБ срещу всички мерки, които касаят всички хора. Обяснявам защо. Значи, ГЕРБ иска да има едни добавчици, които могат да изтеглят всеки един момент, за да могат да държат хората изкъсо. ГЕРБ искат това за пенсиите… (Реплики.) Аз казвам какво критикуват. Това е за пенсиите, това е за всички работници в медицинския сектор. Но искат да има едни добавчици, които да можете да контролирате, за да можете да контролирате едни хора. И знаете ли защо е това – защото Вас най Ви е страх от свободни хора. От свободни хора, които са независими и които могат да имат собствено мнение. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ангов. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Вълчев, за Вашата дуплика. Господин Ангов, и аз въпреки колегиалните ни отношения не разбрах за кои добавчици говорите. Видяхме едни добавчици, които оскъпиха цената на газа и допълнително помпат инфлацията. По отношение на образованието, какво да коментираме, то няма един лев, нито за образование, нито за наука. Разходите за образование падат като процент от брутния вътрешен продукт – 2021 г. 2021 г. бяха 4,5%, тоест промяната, можете да видите в синонимния речник, едно от значенията е „връщане назад“. Едно от синонимните гнезда. Ние имаме връщане назад от гледна точка на разходите за образование като процент от брутния вътрешен продукт, като процент от брутните разходи падат от 10,7% на под 10%. То няма То няма въобще разходи за социално развитие. Няма и за култура, няма и за масов спорт. Нито един от трите фактори на растежа, които ни обясняваше по теорията на Портър господин Василев – институции, човешки капитал, го няма в този бюджет. Нито имаме инвестициите във физически капитал, нито имаме инвестициите в човешки капитал, нито имаме институционалните реформи. Това е бюджет, който е пълен провал. И бюджет, който бюджет, който не е социален. Бюджет, който допълнително ще влоши благосъстоянието на хората. Казвате: кажете им. Вие защо не им кажете, че следващите месеци ще има поне още 15% инфлация. Защото 40% инфлация на цените на производител няма как да не се отрази рано или късно поне в 30% инфлация в потребителските цени. И това е честният разговор. Но Вие не го правите и Вие сте в предизборна ситуация и спекулирате със социалните групи. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Господин Василев, заповядайте. Господин Вълчев, не знам дали следите данните на индустриалното производство, реалният му ръст е над 30% на годишна база. Реалният му ръст! Без да се броят по-високите цени. Същото нещо се отнася и за износа. Имаме най-високия износ, откакто въобще мерим износа. Що се отнася до социалните плащания, Вашата философия я знаем, Вие я развихте много надълго и нашироко, когато приемахме бюджета. Вашата философия е да оставим пенсионерите под прага на бедност, те да се оправят както си искат, за да има едни пари за едни фирми, както Вие казахте. За процедура, господин Божанков, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Към Вас, господин Председател. Необикновена е ситуацията, тъй като е явно, че новото мнозинство иска да саботира този бюджет и в контекста на предишния разговор доста хора са дошли пред Народното събрание. Искат господин Тошко Йорданов, господин Костадин Костадинов, България“) да им обяснят новата формула на бюджета, новата формула на мнозинството, новата формула на коалиционните отношения в този парламент. Та можем освен от тази трибуна, ей тук, на няколко метра, също да излезем. Хората чакат това обяснение.

Благодаря, господин Председател. трябваше… да обясните на някои колеги, които или не разбират, или се правят, че не разбират, че няма коалиционни отношения, когато няма управление. Коалиция се сключва за управление. Коалиция за опозиция е днешното Ви изобретение в политическия… изобщо в политологията в световен мащаб. Ама, разбира се, че ще има коалиция опозицията, когато трябва да Ви критикува и да Ви свали. Ама това е във всеки парламент. Обаче думата коалиция е и означава, когато се прави за управление на страната. Нали ги правихте по мола едни работи. Така че тези всичките дитирамби,

на колегата тук да пита, да обясним новата формула, старата формула. Формулата е следната: в парламента има коалиция, управленска, която се развали. Има опозиция, чиято работа е да критикува управлението и като му се развали управленската формула, да го свали от власт. И точно това ще направим. И да Ви кажа нещо още, една новина да Ви кажа. Власт се взима с протести, не се задържа с протести. Запишете си го някъде от Йордан Цонев.

Ще Ви цитират сигурно в следващи народни събрания, господин Цонев. Понеже беше към мен процедурата, сигурно е вярно, че няма опозиционна коалиция, но някакъв тип съдружие трябва да има, иначе не е възможно. Нали така? И го усещаме вече, не само с гласуванията днес. Така че без значение кое как наричаме, важно е съдържанието. За процедура искаше госпожа Атанасова. Заповядайте, госпожо Атанасова за процедура. Благодаря, господин Председател. По тривиална процедура, не по начина на водене към Вас. Уважаеми колеги, във връзка с изискванията на чл. 107, ал. 1 от Правилника предлагаме да се приеме решение на основание чл. 42, ал. 3 за за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 19 юни от 10,00 ч. при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и Обсъждане на мотивите към Проект за решение, № 47 254 02-70, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители.

ще отворим на... член 49 гласи следното: По процедурни въпроси, какъвто беше Вашият, думата се дава веднага, освен, ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен Алинея 1 я изпълнихме. Алинея 2 „Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията, отлагане на гласуването.“ Сега, Вашето предложение не влиза в нито една от тези хипотези.

ако бъде включено в дневния ред от председателя. Това е моето разбиране за спазване на Правилника, за което…(шум, реплики Така че предлагам засега да продължим с дискусията. Заповядайте, господин Цонев По какъв въпрос? Начин на водене, заповядайте. Щом ще си четем Правилника, господин Председател, да четем на глас тогава. Чл. 42 от Правилника на Глава ал. 3 казва: „Народното събрание може да реши да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия,

обявихме кои са извънредните обстоятелства. Ако искате, ще ги обявим и тук. Може би ще помолим колегите от ИТН – да не им взимаме думата, те да ги обявят, но няма значение. Има такива извънредни обстоятелства и Правилника разрешава, а и парламентарната практика, която... Моля, колеги, да се изслушваме! Въпросът е достатъчно сериозен! ЙОРДАН ЦОНЕВ: Понеже говоря за парламентарната практика, някой колега иска да дойде да оспори ли?

извънредно заседание в неделя, защото отговаря на Правилника и има извънредни обстоятелства. И това не е ред като онзи ред, при който се внася писмено и се решава, и така нататък. Благодаря В края на краищата, господин Цонев, въпрос на тълкуване от председателя на Събранието или председателстващия. Смятам, че хипотезата, за която говорите, се вписва дотолкова, доколкото, да, наистина Народното събрание може да реши това, но няма разписана процедура и аз обясних защо това не е възможно по начина, по който вие го правите, тоест по който Вие искате да го направите. Затова предлагам да продължим с дискусията по бюджета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

Днес управляващите нямат мнозинство в Народното събрание. Доколкото разбирам, и от днешните дебати, днес управляващите имат проблеми – комуникационен, вътре в коалицията, на няколко пъти го посочиха. От тази гледна точка, господин Председател, аз мисля че няма нужда всеки ден да гласуваме оставки на председатели на Народното събрание,

„Ууу!“) разбере, че в политиката има логичен и нормален ход на процесите, когато има мнозинство в Народното събрание, има избрано управление и оттам нататък виждахме и определена арогантност последните пет-шест месеца. Нормално, правихте го, не че е в реда на нещата, но го правехте. В момента картината е друга. Освен всичките кризи в страната вече има политическа криза. За решаването на политическата криза нито арогантността, нито наглостта, нито персоналните тълкувания ще свършат работа. А отговорното отношение и поведение ще помогне за изход и от политическата криза, и за търсене на решения и на икономическите кризи и всички проблеми, които ги има в обществото. Затова призивът ми е да обърнем сериозно внимание на това предложение, което беше направено. Нещо повече, аз бих предложил и една допълнителна точка в извънредното заседание, ако се гласува. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. (Шум и реплики.) Един момент, все пак трябва да отговоря. Ние преди малко гласувахме оставката на председателя на Народното събрание, затова че той спази Правилника на практика. Аз не възразявам да отстраните и мен като заместник-председател на Народното събрание, но това, че от днес има ново мнозинство, не означава, че Народното събрание трябва да бъде превърнато в конвент, в който едно ново мнозинство да гази Правилника и правилата.

в които е ясно, че няма как това правителство да мине без дискусията по неговата оставка и без гласуването по нея, има срокове по нея. Има и правила, по които работи Народното събрание, отговорности – председателстващият в случая. И аз затова предлагам да си следваме правилата, да правите нещата такива, каквито трябва да бъдат, защото най-малкото ни предстоят тежки седмици, няколко тежки седмици, в които, ако искаме да запазим малко от малко достойнството на парламента, да се придържаме към правилата. Ето защо Ви моля да прекратим дискусията по това предложение, което е недопустимо, и да продължим с дискусията по бюджета,

Не, аз ще стоя, докато мога да спазвам правилата. Няма да отстъпя това място, за да дойде някой, който да наруши Правилника. Ако искат, да ме свалят.

по начина на водене към Вас. Господин Председател, предложението, което аз направих, е на друго основание, посочено в Правилника, а не на това за писмено внасяне в Деловодството на Народното събрание на предложение за дневен ред. Аз добре знам, че Вие добре разбирате това. И с опита за някакво разнопосочно тълкуване не помагате много нито тази процедура да бъде гласувана, нито очевидно на атмосферата в залата, господин Председател. Освен това, ако се затрудняваме да намираме разпоредбите в Правилника и тепърва да ги тълкуваме, бих Ви посъветвала да се върнете назад в парламентарната практика. И в Четиридесет и първото, и второто, и петото, и шестото, и седмото народно събрание е имало такъв тип процедури.

в пленарната зала и, естествено, на основание Правилника и Конституцията Народното събрание, тоест мнозинството в пленарната зала, може да вземе всякакво решение, включително и за провеждане на извънредно заседание. И тук няма абсолютно нищо извънредно, господин Председател. Трябва да подложите на гласуване тази процедура и, разбира се, от залата зависи какво ще е решението. ...ако спазвате Правилника и правилата, а аз се надявам, че го правите, господин Вигенин, демонстрирате го поне, че внасяте ред поне към своята парламентарна група, ще подложите на гласуване това предложение.

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, по този начин направено, предложението е недопустимо за подлагане на гласуване днес. Няма разписана процедура, но Вие самата казахте, че това е Проект за решение. Проектите за решение се внасят в Деловодството, разпределят се евентуално или могат директно в залата да бъдат предложени от председателя, но това може да стане утре. Няма да подложа това предложение на гласуване

Така го разбирам аз като председателстващ заседанието и това, че някой някога по друг начин го е тълкувал и е преценил, че може да наруши тогава Правилника, не е основание аз да го направя днес. Още повече че спазването на Правилника, а и в Конституцията впрочем, и там, ако отворите, ще видите, че може да се окаже и противоконституционно това, което е записано в Правилника, но, както и да е. Въпросът е, че по нашия Правилник аз не мога да го подложа сега на гласуване и предлагам да следвате процедурата, която ви предложих. (Ръкопляскания продължим с оставащото, едно мисля, изказване. Владимир Маринов искаше изказване? Отказва се . Господин Чобанов, заповядайте за изказване.

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, с оглед ситуацията ние трябва да сме отговорни и пред хората включително, които са отвън, и Вие трябва да бъдете достатъчно честни да им кажете къде водите държавата. Освен към дългова държавата. Освен към дългова спирала, Вие я водите към ликвидна криза, Вие не емитирахте навреме дълга. В момента ситуацията на пазарите е много променена, акциите днес падат цените им, вдига се доходността по държавните дългове. Германия вече е на 1,8% – десетгодишният им дълг. Разликата с България е 2,2% от днес, 4% щеше да е дългът в момента най-вероятно, ако бяхте емитирали. Ако го емитираме през септември, тъй като в момента си затворихме пазарите, затворихме си вратата, затръшнахме я с това поведение на финансовия министър, който не се вслушва в никакви съвети, който не излезе на пазарите навреме, който не може да го направи сега, ако излезем през септември, тогава вече ще трябва да плащаме 7% по този държавен дълг. Това е огромна тежест за българите и вместо тези пари да отиват за някакви социални мерки, да отиват за подобряване живота на хората по начина, по който водите публичните финанси, ни докарахте до там. И, господин Ананиев, ще се обърна към Вас. Вие сте прав – увеличаване на данъците, увеличаване на дълговете, но по начина, по който са я подкарали, следва Международният валутен фонд. Благодаря. Благодаря, господин Чобанов. Има ли реплики към това изказване? Заповядайте за реплика, господин Байрам. БАЙРАМ Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Доцент Чобанов, когато приемахме бюджета, Вие бяхте дали една много точна прогноза, че инфлацията ще се увеличава. Тогава управляващите се смееха – те едва ли не се подиграваха, но виждаме, че в момента инфлацията е двуцифрено число. Казахте, че дългът ще се увеличава – пак познахте. Казахте, че ни очаква в следващите години по-голям дефицит най-вероятно – и натам вървят нещата. Какви са според Вас в средносрочен план рисковете за българската икономика и може ли да дадете нова прогноза за бъдещето на България? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Байрам. Други реплики има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Чобанов.

Не обещавам да не крещя, обещавам да не удрям по масата. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Байрам, в момента е много трудно да се правят подобни прогнози поради факта, че ситуацията на международните пазари наистина е много турбулентна, поради факта, че централни банки увеличават рязко лихвените проценти, защото и те осъзнаха какви са рисковете и до какво ще доведе инфлацията. Тя ще доведе до обедняване на хората, тя ще доведе до социални протести, тя ще доведе до падане на правителства в цяла Европа! В тази тежка ситуация тук тук пред нас се разиграват поредица от фарсове и се опитват публичните финанси да бъдат управлявани с лозунги. Това няма как да стане. Ние трябва да сме отговорни. Излязох на тази трибуна да предупредя за рисковете. Внимавайте с ликвидността, внимавайте наистина да останат пари не защото държавата не може да си го позволи, а защото не може да се разчете; защото стигнахме до ситуация, в която по сметките, левовите, на правителството бяха останали само 500 млн. лв. Ако това се случи тогава, когато трябва да се платят пенсии, няма да има пари за пенсии. Така че към тези процеси трябва да се отнасяме много сериозно, трябва да се отнасяме отговорно. Няма да стане с крясъци, няма да стане с лозунги. За съжаление,

След това ще му обясните по-подробно. Благодаря Ви. Съжалявам за което.

Колеги, моля по-бързо да заемем местата си в залата. Малко остана за днес.

Колеги, след малко и ще гласуваме, затова наистина бих помолил да си заемете местата.

Аз предлагам с такива процедури да спрем. Продължаваме дискусията, ако има желание за изказване от групите, които имат време. Не виждам. Натискам бутона за гласуване и прекратявам дискусията по Законопроекта. Героят на днешния Героят на днешния ден е господин Летифов, трябва да кажем, защото... може би и вчера, обаче днес сте ми пред очите повече време и затова. Заемате по-бързо мястото си от много от колегите, които някак си се бавят по коридорите. Подлагам Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,

Не съм икономист и ще говоря като обикновен гражданин, който влиза в магазина. Прогнозируемата инфлация в този бюджет тази актуализация, е около 12%, уважаеми госпожи и господа народни представители. Само че прогнозируемата инфлация на Европейския съюз за България е много повече, тя е 15 – 16%. Най-вероятно прогнозируемата инфлация ще мине и 20%. Следователно разсъждаваме върху нещо, което е фикция, разсъждаваме върху нещо, което щяло да бъде в друго време. Тоест целият дебат е безсмислен поради различни икономически условия в страната, в която живеем. Колеги, влизаме в магазина за сирене, очакваме то да струва 15 лв., но се оказва, че е 19 лв. Въпреки всичко си купуваме сиренето. Отиваме за месо, заделили сме 10 лв., но то струва 15. И какъв е смисълът да правим разчет за 30 лв., а то да струва 50? Това е безсмислено – този бюджет е фикция, както казах. Какъв смисъл има такъв бюджет, уважаеми госпожи и господа народни представители? Какъв смисъл има такъв бюджет и в приходната, и в разходната част? Сега сме шестия месец на това управление и това е втора актуализация. До края на годината колко актуализации още ще искаме да видим, уважаеми госпожи и господа народни представители? Никой не може да ти каже. Затова, както и в сутрешния дебат, така и в този за бюджета, ние казваме – правителството трябва да си ходи. Днес видях искрите в очите на министъра на финансите, когато защитаваше властта. Тоест искахте да запазите властта. Бих искал да видя пламъка в очите на този бюджет, но виждаме само въглени, угаснали и никому ненужни. За да не се мъчи това правителство, най-добре е да си ходи и да подаде оставка. Едно ново правителство да направи бюджет на реалните приходи и разходи. Пак ще кажа, не съм икономист, аз съм обикновен гражданин, който влиза в магазина, и затова този бюджет няма да мине при мен. Благодаря. (Ръкопляскания от С това изчерпваме точката от дневния ред. Следващото заседание – утре в 9,00 часа. Закривам заседанието.